(HDZ)** Predlažem da točke 11., 12. i 13., tj. Prijedlog državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, 12. Prijedlog državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i Prijedlog državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja raspravljamo pod jednom točkom dnevnog reda. Dakle, da spojimo ove tri točke dnevnog reda, s time da bi predstavnici klubova umjesto 15 minuta obrazloženja ili svoje rasprave imali 20 minuta, a da bi pojedinačne rasprave mogle ostati 10 ukoliko mislite da je to dovoljno. Ukoliko mislite da nije, možda bi moglo 12. Ja predlažem, ako klubovima se poveća mogućnost za 5 minuta, da bi onda za zastupnike ostalo 10. Dobro? Dalje i uvodna izlaganja će ostati u okviru zajednički pola sata, premda po Poslovniku se može za svaku točku dnevnog reda pola sata. Gospodine Maras izvolite. Gospodine predsjedniče cijenim vaš prijedlog, jer on ide za racionalizaciju. No međutim, u ime svoga kluba mogu reći da na žalost kolege koji su bili predviđeni govoriti u ime kluba po čini 12 i 13 točka su trenutno izvan sabornice i dakle, oni će izgubiti pravo govoriti u ime kluba ako je to jedinstveno i morat ću govoriti ja i za dvije točke za koje čini mi se su se oni pripremali. Pa problem je u tome, jer Onda ih se dopunjava sa 12. točkom za one koji se nisu prijavili pod 11. I tako znači za 13. i nema nikakvog šta da onaj tko se je prijavio može se prijaviti za sve tri točke dnevnog reda. Smatra se da se prijavio za sve tri točke dnevnog reda.

Obzirom da smo ostali na deset minuta u pojedinačnim raspravama da onih možda završnih pet minuta pretvorimo u završnih 10 minuta, tako da ovi kolege kojih možda danas nema u trenutku završetka rasprave mogu i taj dio ispričati u završnom izlaganju. nije iskazao svoje ili nije uspio svoje mišljenje, mislim da bi trebalo zaključno klubovi umjesto pet imati deset, pa da i to riješimo tako. Gospodin Lesar. Izvolite. Ja se ispričavam gospodine predsjedniče, ali ja bih vas onda molio da nama zastupnicima koji nemamo klubove, dakle samačkim omogućite barem 15 minuta rasprave. Ja ne omogućavam niti osporavam, nego ja nastojim se konzultirati da vidimo kako najracionalnije izići iz ovoga. ako postoje zastupnici, a očito postoje koji nisu članovi klubovi da im se onda iznimno dozvoli 15 minuta rasprave. Dakle, da ne idemo personalno, nego zastupnici koji nisu u klubu. Ako se s tim slažemo, onda bi mogli nastaviti. Evo, gospodin Grubišić. Izvolite. kluba HDSSB-a gdje smo obojica se priredili za, da kažem riječ u ime kluba zastupnika. Znači, jedan za predškolsko, jedan za. Da li možemo podijeliti minutažu. E hvala lijepo. Dobro. minutaža se može podijeliti onako kako vi to dogovorite, samo da ukupno bude toliko koliko smo rekli. Evo, ako smo te dileme riješili možemo prijeći na za sve tri točke kažem predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. Materijale ste primili u pretince. Raspravu su proveli Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obitelj, mladež i šport, Odbor za lokalnu, područnu, regionalnu samoupravu. Izvješće ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Molit ću da se odmah u početku naglasi za koje točke pojedini uvodničar će govoriti. Evo, izvolite. Gospođa Dijana Vican, državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Izvolite. **Vican, Dijana** Hvala vam lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnice i zastupnici. Ja ću objasniti Prijedlog državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe i državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja. Prije nego što počnem izlaganje moram napomenuti da su nazivi ovih dokumenata različiti, a ta razlika proizlazi iz valjanosti samih naslova zakona na temelju kojih su standardi napravljeni. Pedagoški standardi čine niz mjerila ili normativa koji se odnose na prostorne, kadrovske, tehničke, informatičke, zdravstveno-higijenske uvjete koji su potrebni za kvalitetnu realizaciju odgojno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama i osnovnim školama. Razlog za donošenje pedagoškog standarda kao posebnog dokumenta ili posebnih dokumenata jeste među inim njihova zastarjelost. Npr. zadnji standardi i to za predškolski odgoj, zadnji standardi kao jedinstven dokument, doneseni su 1983. godine, važeći su i danas kao dokument koji nosi naslov "Standardi društvene brige o djeci predškolskog uzrasta." Svi drugi standardi pisani su parcijalno kao pravilnici sa nekoliko članak i samo i parcijalno se mijenjaju po potrebi. Prema tome, ciljevi donošenja pedagoškog standarda su ne samo osuvremenjivanje nego i sljedeći. Prije svega, cilj je osiguravanje ujednačenih uvjeta učenja i poučavanja u predškolskim ustanovama i osnovnim školama. Drugo, omogućavanje valjanog vrjednovanja obrazovanja podrazumijeva jednake uvjete koji osiguravaju efikasno mjerenje svih obrazovnih sastavnica. Treće, cilj donošenja pedagoškog standarda jeste omogućavanje jasnog, racionalnog i transparentnog zapošljavanja u predškolskim ustanovama i osnovnim školama. I posljednje, osiguravanje ravnomjernog financiranja i ulaganja u obrazovni sustav, te opremanja škola. Broj predškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj u 2007. je 623, broj djece u predškolskom sustavu, desetsatnom predškolskom programu je 98 tisuća. Ta brojka ne znači ništa dok ne usporedimo ono što se nalazi unutar predškolskih ustanova, kao što je neravnomjernost programa. Recimo, djeca pohađaju programe predškole po 250 sati, međutim realno stanje je da ih negdje pohađaju sa 100 sati, negdje sa 150 sati, a negdje nikako. Uđemo li u osnovnoškolski sustav u 871 školu koliko ih ima u Hrvatskoj, mi imamo 70 škola sa 100 učenika, imamo 45 škola sa tisuću do tisuću 600 učenika. Svega 30% škola u Hrvatskoj ima idealan broj od 200 do 400 učenika. Imamo škole sa posebnim statusom. Znači, jednu petinu škola čine otočke škole, škole s otežanim uvjetima rada, škole u područjima od posebne državne skrbi, imamo nezadovoljavajući broj škola s produženim boravkom. Težnja za ostvarenje školovanja u jednoj smjeni, posebice pretpostavlja potrebu izrade pedagoškog standarda. Određeno smanjenje škola koje rade u 3 smjene, postignuto je od 2005. godine do danas, je plan ukinuti, ne samo rad škola u 3 smjene do 2010. godine, nego stvoriti uvjete za rad svih škola u jednoj smjeni i valja imati na umu da danas 69% škola radi u 2 smjene. Temelj za izradu pedagoškog standarda jeste učenik, znači u prvi plan se stavlja učenika i pedagoški standardi se donose za sve učenike koji su uključeni u formalni sustav predškolskog odgoja i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja. Posebno se razrađuju standardi za djecu i učenike s posebnim potrebama, posebno za djecu s teškoćama u razvoja, darovitu djecu, bolesnu djecu, za djecu i učenike pripadnike nacionalnih manjina, učenike strance, djecu i učenike hrvatskih državljana u inozemstvu. S ovim standardima donosi se smanjenje broja djece u odgojnim skupinama koji u hrvatskom predškolskom sustavu strahovito varira, pa danas imamo stanje da imamo skupine djece od 36 djece, s ovim standardima se smanjuje na 22, standardiziran je broj djece i odgojitelja za rad djece s posebnim potrebama u vrtićima, odnosno učenika u školskim odjeljenjima gdje je raspon broja djece također strahovito velik, od 4 učenika do 39 učenika. Optimalan broj prema ovom pedagoškom standardu jeste 20. S ovim standardima, prvi put se škola otvara u vrijeme između obrazovnih i nastavnih razdoblja. Ono što se regulira jeste i prijevoz učenika, jer treba uzeti u obzir da 23% učenika u osnovnoj školi su putnici. putnici. S ovim standardom smanjuje se vrijeme koje učenik može provesti u prijevozu na maksimalno 2 sata. Regulira se prehrana učenika. Opremanje predškolskih ustanova i osnovnih škola suvremenom opremom i didaktičkim materijalnima je elementarni odgojno-obrazovni standard koji također treba postati realitet u svim hrvatskim školama. Određen je broj neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti: odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika. Pedagoški standardi su temeljna pretpostavka za izradu mreže škola, odnosno racionalno korištenje postojećih objekata, a potom i izgradnja novih. Posebnom će se mrežom škola bez arhitektonskih barijera i škola s posebnim razrednim odjelima djeci s motoričkim teškoćama i učenicima osigurati dostupnost školovanja u bliskoj im sredini, umjesto njihova izdvajanja iz obitelji radi smještaja u specijalizirane ustanove, što je danas praksa. Utvrđena su mjerila za organizaciju nastave u zdravstvenoj ustanovi i individualizirani oblici nastave za bolesnu djecu koja borave kod kuće. Utvrđena je maksimalna opterećenost učenika nastavnim školskim radom, 25 sati u razrednoj nastavi, 30 sati u predmetnoj nastavi. 41% osnovnih škola nema športsku dvoranu. Prema odgojno-obrazovnim potrebama pokazala se i potreba za kadrovima koji će unaprijediti i poboljšati efikasnost odgojno-obrazovnog sustava, pa su i oni dio pedagoškog standarda. Omogućeno je formiranje stručnih mobilnih timova, omogućeno je formiranje timova polivalentnih stručnjaka za djecu s teškoćama, za male škole i one s otežanim uvjetima rada. Pretpostavlja se, zapošljavanje i angažman pomoćnika u nastavi te prevoditelji znakovnog pisma. Standardi i vrjednovanje, odnosno praćenje i mjerenje kvalitete standarda. Standardi su postavljeni razvojno s koeficijentom izvodljivosti u vremenskom rasponu, da nakon prihvaćanja neki elementi budu na snazi odmah, neki za 3, 5, 7 i 9 godina. Npr. smanjenje broja učenika u odjeljenjima nastojat će se primjenjivati odmah, dok će izgradnja športskih dvorana i bazena planirati se za 2022. godinu. Valja imati na umu i to da pedagoški standardi pretpostavljaju oslanjanje i na obrazovne standarde koji su precizirani u Prijedlogu zakona za odgoj i obrazovanje u osnovnim i srednjim školama. I na koncu cilj pedagoških standarda jeste i put dostizanja ka europskim standardima, izvori financiranja i ulaganje u povećanje pedagoškog standarda planira se osigurati iz sredstava proračuna, odnosno decentralizacijom sredstava, sredstvima lokalne uprave i sredstvima Europske investicijske banke i sredstvima Centralne europske banke.

Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani zastupnice i zastupnici. Dopustite da u ovome drugome dijelu kažem par uvodnih riječi o predloženom državnom pedagoškom standardu za srednjoškolsko obrazovanje, odnosno za srednjoškolske ustanove a to se odnosi dakle na gimnazije, na strukovne škole, na umjetničke škole i na učeničke domove. Dopustite da na samom početku kažem da će potrebna ulaganja, a mi smo kao ministarstvo dužni kada šaljemo prijedlog na mišljenja nadležnim ministarstvima, Ministarstvo financija jasno reći koliko će to sve koštati i u sustavu srednjoškolskoga obrazovanja taj obrazac procjene financijskoga učinka iznosi 2 milijarde i 850 milijuna kuna u ovome periodu do 2022. godine. Kad bih govorio o tome koliko će se uložiti u pojedini dio ovoga sustava onda bih rekao da će, poći ću od najmanjega iznosa, najmanje će se uložiti u učeničke domove i to iz razloga što imamo poprilično razvijenu mrežu srednjoškolskih ustanova u svim našim županijama u Republici Hrvatskoj i što je učenicima uglavnom poprilično blizu srednja škola i najčešće u srednje škole putuju. Tako da već popriličan broj godina imamo nepopunjene kapacitete učeničkih domova upravo iz toga razloga. Dakle na ta ta prazna mjesta u učeničkim domovima prema odluci koja se donosi svake godine, mi nudimo ta mjesta i studentima posebice u onim mjestima gdje nema dovoljno mjesta u studentskim domovima. Ti prostori u našim učeničkim domovima u najvećem dijelu su dostatni, ali će iziskivati ulaganja za uređenje tih prostora i za opremanje tih prostora. Ostali dijelovi sustava naravno traže znatno veća ulaganja. Ja ovim ne želim reći da u učeničke domove neće biti ulagano onoliko koliko je potrebno, točno ovako kako je rečeno u ovim standardima koji se odnose na naše učeničke domove. Jednim dijelom mi smo sa dostizanjem ovih standarda započeli kao što se to činilo zapravo i prije, i ulaganja znatno veća u izgradnju školskih objekata u opremanje dakle kabinetskom opremom, informatičkom opremom uložili smo doista dosta sredstava posebice od kako je postao aktivan zajam Svjetske banke od prije dvije godine. Dopustite da kažem otprilike i kakva je projekcija. Mi u ovome trenutku u sustavu srednjoškolskoga obrazovanja imamo 187 tisuća učenika. 2006. godine, dakle podatke iz Državnoga zavoda za statistiku još nemamo za 2007. godinu, ali 2006. godine u Republici Hrvatskoj rođeno je 41 tisuća Prema trendu kakav imamo, 2007. će pokazati vjerojatno i nešto manje, tako da je realno za očekivati da će se broj učenika u sustavu srednjega obrazovanja smanjivati. Naravno mi računamo s time da ćemo imati uvijek učenika koji će doći iz susjednih zemalja, posebice iz Bosne i Hercegovine i taj broj će zahvaljujući tomu biti veći. Ali usporedbe radi, prošle godine je osmi razred završilo 48 tisuća i 778 učenika. 2007. dakle to će biti učenici koji će 2022. godine krenuti u prvi razred srednje škole i zato vam o ovim brojkama i govorim. Stoga ukupan iznos kada gledamo čitavu obrazovnu vertikalu od predškolskoga odgoja do srednjoškolskog obrazovanja, ukupan iznos koji je potreban da bi se ovo realiziralo prema sadašnjim cijenama je oko 10 milijardi Taj iznos naravno neće se namaknuti samo iz državnoga proračuna, jedan dio će namaknuti i osnivači naših škola kako je to već zakonima i predviđeno kada je riječ o kapitalnim ulaganjima, kada je riječ o investicijskom održavanju itd. U ovome standardu govorimo o mjerilima za veličinu srednjoškolskih ustanova obzirom na broj razrednih odjela i učenika u srednjoj školi. Mi taj broj smanjujemo, ali smo tu fleksibilni i kažemo do 20 do 28, optimalno je 24, ali to ne znači da škole u brdsko-planinskim područjima, da škole na otocima ne mogu imati i manji broj. To je praksa koju smo imali uvijek do sada i to je praksa s kojom ćemo i nastaviti. Broj učenika u odgojno obrazovnoj skupini u učeničkim domovima također je smanjen, pa kažemo da je 15 ili 20, a ako se radi o skupinama gdje imamo učenike s teškoćama onda u odnosu na njihov broj smanjuje se i broj u skupini, a jednako tako i u razrednim odjelima. Govorimo naravno o broju potrebnih radnika u odgojno-obrazovnim ustanovama i točno govorimo o kojima se radi, od ravnatelja pa sve do ostalih, a kada je riječ o nastavnicima dakle to odgovara programima koje imamo u srednjoškolskim ustanovama. Nadalje u ovome standardu govorimo o mjerilima za uvjete provođenja odgojno obrazovnog procesa obzirom na opterećenost učenika u nastavi, ostajemo na onih 30 sati tjedno u pet dana, dakle opterećenje po 6 sati po uče Kada govorim o rasterećenju da tek usput spomenem, više govorimo o rasterećenju od sadržaja, a manje o ovom. Ovdje se također govori o smještaju učenika u učeničkim domovima. Ja ću vas podsjetiti, poštovane zastupnice i zastupnici prošle godine 21. lipnja ovdje u ovom Visokom dobu vi ste donijeli jedan dokument na naš prijedlog, a taj dokument nosi naziv Nacionalni program mjera za uvođenje obveznog srednjeg obrazovanja, gdje se potvrdili poticajne mjere koje smo predložili, dakle smještaj učenika u učeničke domove da u cijelosti plaća država, međumjesni javni prijevoz za sve relacije od mjesta prebivališta do mjesta škole kao je preko 5 km u cijelosti plaća država i udžbenike također nabavlja država. U tom dokumentu smo to jasno rekli i rekli smo da se provodi postupno. Ove školske godine to se odnosi na prve razrede, a od jeseni će se odnositi i na druge razrade i taj krug ćemo vrlo brzo zatvoriti. Nadalje, govorimo o prostorno tehničkim uvjetima u srednjoškolskim ustanovama i u ekipi koja je pripremala ove dokumente naravno da su bili stručnjaci različitih profila i sve ovo što je rečeno zapravo je riječ struke i smatramo da su se i oni držali naravno najviših standarda. Isto tako kada je riječ o opremi. A ovdje smo posebno naglasili još nešto. Dakle, jasno smo rekli da će se ubuduće zapošljavati osobe koje će raditi na poslovima održavanja informatičke opreme. To je nešto što je u ovom vremenu potrebno. Drago nam je da se time možemo pohvaliti. Naše škole, naše srednjoškolske ustanove dobro su opremljene informatičkom opremom i broj tih jedinica toliko je narastao da trebamo imati stručnjaka koji će voditi računa o tomu, koji će unositi podatke u e-maticu, koji će unositi podatke za sve ono što centralni sustav od njih traži. To je dakle ona novost s kojom idemo i što je vrijeme donijelo i naravno da nas raduje da je tako. Ovdje govorimo i o standardiziranju obveze stručnog usavršavanja naših nastavnika. Smatramo da je to izuzetno bitno tim više što je u posljednje vrijeme snažno afirmirano cijelo životno učenje ne samo kod nas nego i u brojnim drugim zemljama i zapravo svatko tko radi svoj posao uvijek mora dograđivati svoje obrazovanje, mora se dodatno educirati u obrazovanju i još i više radi toga što su oni ti koji poučavaju djecu. Nadalje, ovdje smo otvorili i licenciranje nastavnika i zaposlenih u obrazovanju jer smatramo zapravo da je i to potrebno. Više smo prostora posvetili radu s darovitima, obrazovanju učenika u zdravstvenim ustanovama i u kući, dakle oni koji ne mogu pohađati nastavu te djeci stranih državljana i to je uređeno i biti će uređeno posebnim propisima. Područje obrazovanja odraslih kao dijela cijelo životnoga učenja obuhvaćeno je također ovim pedagoškim standardom na način da utvrđuje temeljne uvjete odvijanja njihovog obrazovanja u srednjoškolskim ustanovama, a kada je riječ o tom dijelu, on je uređen i posebnim zakonom tj. Zakonom o obrazovanju odraslih koji ste vi poštovane zastupnice i zastupnici u prošlom mandatu donijeli također ovdje. ja želim zahvaliti svima vama koji ste u pripremi pomogli, koji ste u ovomu sudjelovali, želim zahvaliti svima vama koji ste do sada podnijeli podnijeli amandmane kojima želite maksimalno popraviti tekst predloženih standarda i svima vama koji ćete tijekom ove rasprave podnijeti amandmane. Obzirom da će glasovanje biti idući tjedan mi ćemo dobro razmotriti ove amandmane i naravno sva poboljšanja nastojati prihvatiti kako bismo došli do što boljega dokumenta radi toga što se radi o dokumentima koji su bitni za obrazovni sustav u Republici Hrvatskoj i bilo bi dobro da u maksimalnom suglasju donesemo ove dokumente koji će obvezivati sve one buduće Vlade nakon ove, naravno koji će biti i otvoren za nova podešavanja za podizanje tih standarda kako bismo imali jedan fleksibilan sustav koji će uvijek odgovoriti zahtjevima novoga vremena i nastojati sve nove napretke od onih tehnoloških pa na dalje ugrađivati u dokument kako bismo imali što kvalitetnije obrazovanje. To je rekao bih zahtjevna uloga vremena i to je ono što svi želimo i što smo u posljednje vrijeme proklamirali gotovo na svim razinama. Hvala lijepa. Škulić. Izvolite. **Škulić, Vesna (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa u stvari želim biti dobronamjerna gospođo državna tajnice, dakle u dobroj vjeri i namjeri obzirom da se radi o pedagoškom standardu. Vi ste par puta terminologiju upotrijebili terminologiju djeca s posebnim potrebama. Još jednom upozoravam postoje djeca sa teškoćama i djeca s posebnim obrazovnim potrebama. Pa vas evo molim čisto radi dobrog teksta i da se još malo taj tekst pregleda jer čini mi se da u cijelom tom pedagoškom standardu na nekim mjestima se spominju djeca s teškoćama u razvoju, djeca s posebnim potrebama, mislim da je malo čak i u ovom uvodnom izlaganju paziti na to, čisto zbog percepcije javnosti da na neki način educiramo javnost o terminologiji. Hvala lijepo. lijepa. Želi li izvjestitelj odbora? Da. Predstavnik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu gospodin zastupnik Petar Selem. Izvolite.

ću samo neke natuknice, konstatirati ću najprije da je ova rasprava koja je održana 23. travnja zapravo bila samo zaključna rasprava. Odbor je u više navrata o ovoj temi raspravljao. Nakon prve rasprave neki prijedlozi, sugestije su upućeni predlagateljima koji su uglavnom te sugestije i prijedloge prihvatili, tako da je ovaj tekst koji se našao pred nama bio u svakom slučaju bio bolji i potpuniji. Što se tiče prijedloga državnog pedagoškog standarda odgoja i obrazovanja, to je jasno skup normative i mjerila koja određuju predškolsku djelatnost. Čuli smo da su važeći dokumenti bili vrlo, vrlo zastarjeli, preko 25 godina očito je bilo potrebno definirati ponovno uvjete koji su nužni i koji se moraju ispunjavati da bi dječji vrtići i ostale pravne osobe koje provode programe predškolskog odgoja i obrazovanja, mogli funkcionirati dobro i kvalitetno. Jako je bitno, također, da se utvrđuju i pitanja predškolskog odgoja i naobrazbe djece te dobi sa posebnim potrebama. Tu piše posebnim potrebama, to ja čitam što piše, ali vi ste sigurno u pravu. Zatim, jasno, djece s teškoćama u razvoju, djece hrvatskih građana u inozemstvu, te djece pripadnika nacionalnih manjina. Također su definirani uvjeti posebno rada dječjih vrtića sa manjim brojem djece, te predškolski program organiziran izvan dječjih vrtića. Također se, zapravo, na neki način pripremaju uvjeti za tu jednogodišnju jednogodišnju naobrazbu djece prije ulaska u školu, znači u dobi dječjih vrtića. Još uvijek smo našli neke stvari koje su se mogle ponekad tekstualno, ponekad sadržajno popraviti. Uglavnom se radilo o manjim intervencijama i tu su amandmani koji su predloženi u jednoj lijepoj, harmoničnoj raspravi svih članova odbora i predlagatelja. Što se tiče predškolskog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, tu je svakako bilo potrebno propisati uvjete i mjerila kojima se želi unaprijediti, podići sadašnja razina tog odgoja i obrazovanja na razinu europskih zemalja i jasno, ostvariti uvjete da taj stupanj obrazovanja bude jednako dostupan svoj djeci osnovnoškolske dobi. Definira se poželjan broj razrednih odjela koji će iznositi 20, ali se određuje i to da škole ne mogu imati više od 32 razredna odjeljenja. Smanjuje se, kao što smo čuli i broj učenika u pojedinim razrednim odjelima sa 32 na 28. Također, novim standardima, djeci sa posebnim potrebama omogućuju se primjereniji uvjeti obrazovanja i oni se podižu, nastoje se podići na razinu uvjeta uvjeta u europskim zemljama. Utvrđuje se također mreža škole, koja će optimalno rješavati ta pitanja i također, jasno, se stalno vodi računa i o djeci, pa recimo tako, nadarenijoj djeci. Tu je pitanje definicije dosta otvoreno, ali kaže nastoji se osigurati i poseban pogled na tu djecu koja pokazuju određene posebne kvalitete, što se jasno posebice definira u ovom trećem prijedlogu tj. pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Jasno, radi se opet o tome da svi učenici imaju jednake uvjete rada, usavršavanja i napredovanja. Donose se uvjeti koje moraju ispunjavati sve srednjoškolske ustanove, zatim uređuju se pitanja u svezi s učenicima s posebnim potrebama, zatim razvoj, posebno razvoj darovitih učenika i načine rada s njima, zatim ujednačeni sustav srednjoškolskog odgoja i obrazovanja za učenike pripadnike nacionalnih manjima u Republici Hrvatskoj i uspostava mjerila za broj učitelja i stručnih suradnika, te ostalih suradnika u srednjoškolskim ustanovama. Vi znate da zadnje vrijeme je bilo dosta rasprava o pitanju nazočnosti psihologa, psihološke pomoći učenicima, prema tome i to je jedan element koji se sada nastoji definirati. Zatim se uspostavljaju mjerila za izgradnju i rekonstrukciju novih škola, mjerila za osnovnu obveznu opremu srednjoškolskih ustanova i mjerila za srednjoškolski učenički standard, udžbenici, smještaj u učeničke domove, zdravstvena zaštita itd. Sve se to radi zapravo u neke tri dimenzije, minimalnoj, optimalnoj i maksimalnoj, i posebno je značajno za podizanje učeničkog standarda utvrđivanjem prava na obrazovanje tijekom bolesti, što mi se čin posebno značajnim, zatim smještaj u učeničke domove i prava na besplatne udžbenike. Također, i u ovom prijedlogu, kao i u prethodnom osnovnoškolskom obrazovanju, predložili smo stanovite amandmane. Meni osobno, jasno, postoji i gradacija vremena primjene pojedinih prijedloga prijedloga standarda. Meni je žao što se nije moglo skratiti onaj rok za izgradnju bazena u školama. Međutim, kažem, uvjeravaju nas u objektivne okolnosti da tu nećemo moći tako brzo ostvariti ono što bismo željeli. Sva ova tri prijedloga pedagoških standarda na odboru su prihvaćena sa 6 glasova za i samo 2 suzdržana. Prema tome, u radu i pri glasovanju postojala je, mislim, jedna lijepa suglasnost i jasno, odbor predlaže da se standardi prihvate uz amandmane koje je odbor podnio i eventualno, jasno, druge amandmane koji će biti podneseni. Hvala. Želi li druga predstavnica, drugih radnih tijela? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh i gospodin Željko Vincelj. Oni će obadvojica Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana gospodo državni tajnici. Zadovoljstvo mi je na početku ove diskusije, iako će ona biti prije svega koncentrirana na predškolski standard, reći da je standardizacija, pedagoška standardizacija na ovom području već dugo bila zapravo izrazito potrebna i da je dobro da je ministarstvo pristupilo ovako odgovornome poslu i da je dobro da je otvoreno za sve moguće sugestije koje bi se mogle dobiti od stručne javnosti i od strane nas u Hrvatskome saboru. Što se samoga predškolskog, odnosno državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja tiče, on doista, zamjenjujući čitav niz zastarjelih normativa nudi rješenja koja ranijim dokumentima nisu bila niti poznata, nudi rješenja koja otvaraju prostor za pružanje pedagoških, dakle odgojno-obrazovnih programa i djeci pripadnicima nacionalnih manjina i djeci stranaca i djeci Hrvata u inozemstvu. Sve su to, dakle iskoraci koje prijašnja normativna i praktična strana provođenja standarda nisu poznavali, odnosno nisu predviđali kao obvezu zajednice. Međutim, kad se govori o predškolskome odgoju i obrazovanju sve bi se moglo reći nego da je to nešto što Vlada smatra i dijelom svojih obveza. Naime, ovako kako je standard zamišljen prilično hrabro ide u postavljanje više letvice u odnosu na postojeće stanje a da se zapravo država ne namjerava kroz decentralizaciju sredstava odreći praktički nijedne kune. To nije fer jer cjelokupni sustav predškolskog odgoja i obrazovanja praktički je u nadležnosti lokalne i područne samouprave i mnoge jedinice lokalne samouprave koje muku muče sa punjenjem svoga proračuna praktički ni nemaju sredstava da razviju ovu djelatnost. Njih nije malo. Čini mi se negdje je to i ovdje spomenuto da ih je više od stotinu. Iako u podacima koji prate ovaj prijedlog se tvrdi da je postotak obuhvaćenosti djece nekim od oblika predškolskoga odgoja i obrazovanja izrazito velik pa on doseže 90 i nešto posto, valjalo bi vidjeti kako to u praksi doista izgleda u općinama u kojima nema ni dječjeg vrtića a u kojima je predškola kao jedini oblik koji im se nudi zapravo tek forma i u puno kraćoj satnici nego što je to predviđeno ovim pedagoškim standardom. Dobro je što se razmišlja i o licenciranju osoba koje se bave prosvjetno-pedagoškim i stručnim radom. Čini mi se da u ovom prvom prijedlogu kojeg ste poslali što se tiče predškolskog odgoja je to bilo i eksplicite navedeno, u ovom drugom je ispušteno. Ne znam zašto jer licenciranje je nešto što bi trebalo i na ovome području odnosno u ovoj djelatnosti također biti vrlo važan element. No, vratit ću se na jedan detalj koji je čini mi se presudan a to je pitanje sredstava raspoloživih za implementaciju ovako predloženoga standarda. Kaže se da bi sredstva koja troše jedinice lokalne i područne samouprave praktički u ovih pet godina njegove implementacije rasla tek 10% godišnje u prosjeku. Međutim, kad to prevedete u konkretne brojke onda vam je to negdje oko 62% u petoj godini. Dakle, 62% bi trebao biti proračunski dio namijenjen predškolskom odgoju i obrazovanju veći nego što je ovoga časa a za njega predlagatelj već sad kaže da je rastao proteklih godina vrlo visoko. To stvarno znači da se mnoge jedinice lokalne samouprave silno trude obuhvatiti djelatnošću odgoja i obrazovanja odnosno predškolskog odgoja i obrazovanja što je moguće više djece. Ja ću vam reći primjer iz vlastitoga grada. Mi smo 2005. godine zatekli situaciju da nam godišnje ostaje više od 200 djece koja stvarno ispunjavaju sve uvjete tražene za prijem u dječje vrtiće bez mjesta u dječjem vrtiću. Naprosto prema postojećim pedagoškim standardima nije bilo prostora. 2 stotine djece nije malo. U posljednje dvije i pol godine otvorili smo 380 novih mjesta dogradnjom, prenamjenom, različitim trikovima uvjetno rečeno jer nismo formalno pravno sagradili nijednu veliku novu zgrade nego smo postojeće kapacitete koji su bili u nekoj drugoj funkciji stavljali u funkcije djece predškolskog odgoja. I danas imamo istu situaciju. Ponovno imamo 200 djece koja nisu obuhvaćena dječjim vrtićima. To naravno svjedoči da u mom gradu je prirast djece vrlo visok i hvala Bogu da je tako, ali mi smo sada u situaciji da moramo na postojeća izdvajanja koja su vjerovali ili ne godišnje oko 35 milijuna kuna ući u drastične nove investicije kako bismo ispoštivali primjenu ovako postavljenog standarda i to ovog kriterija, ovog mjerila broj jedan koje kaže da se mora odmah primijeniti koeficijent izvodljivosti koji glasi veličina dječjeg vrtića s obzirom na broj odgojno-obrazovnih skupina. To znači da mi ovoga časa moramo ući u reformu postojećeg sustava osnivanjem novih ustanova a to znači umnažanjem administrativnog dijela i upravnog dijela tih ustanova. Čini mi se da nam se nije ostavilo vrijeme čak niti da donesemo novi proračun za slijedeću godinu pa da vidimo da li je to moguće napraviti u 2009. godini. Kaže se odmah. Čini mi se da nije dobro tako ultimativno postavljati stvari, tim više što država nije spremna dati nijedne jedine lipe da bi se implementirao ovaj standard. Možda u edukaciji osoblja, možda u edukaciji onih koji rade u dječjim vrtićima. U to ne ulazim. Ali ovdje se radi o tome da će tehnički standardi koji su sastavni dio ovih pedagoških standarda jer automatizmom kad propisujete grupe, njihove veličine, broj vi automatski dajete obvezu osnivaču tih ustanova za nove investicije. Druga stvar, postoji kolizija između članka 2. Samo da se vratim na ova ulaganja. Kako možemo očekivati da će osnivači predškolskih ustanova u roku od pet godina povećati proračun za 60% za ove namjene u prosjeku a u realnosti mnogo više mnoge jedinice lokalne samouprave kad mi sad imamo inflaciju između 5,2 koliko priznaje Vlada i 6,5 koliko kažu nezavisni promatrači ekonomski i kad imamo gospodarski rast između 4 i 4,5%. Ta stagflacija ne dozvoljava porast proračunskih sredstava, odnosno "ipso facto" povećava sve rashode linearno. Gdje pronaći taj raspon od 60% novih sredstava u slijedećih pet godina? Možda bi država ipak trebala razmisliti o decentralizaciji dijela sredstava koje ima. Možda je u mom gradu još lako jer je relativno velik. Ali što će biti u općinama relativno malim gdje također djeca imaju pravo na na ovakav oblik pedagoškoga zbrinjavanja odnosno odgojno-obrazovnog rada. Kolizija koju sam načeo, radi se o tome zapravo da se u članku članku 2. točki 2. definira da je zgrada dječjeg vrtića objekt koji može imati najviše deset odgojno-obrazovnih skupina. To nije u suodnosu s realnošću jer mi već sada imamo mnoge zgrade dječjih vrtića u kojima imate četrnaest i šesnaest odgojnih skupina. Što to sad znači? Da će 6 velikih prostora, dvorana za odgojne skupine biti prazno ili prenamijenjeno? Mislim da to nije u redu. Ali onda okrenemo na članak 21. koji kaže da dječji vrtić optimalne većine ima od 17 do 20 odgojnih skupina redovitog programa ili 340 do 400 djece. Što ćemo sad? Hoćemo li u jednoj zgradi osnivati 2 ustanove samo zato što jedna ne bi smjela imati više od 10 grupa? Odnosno kako objasniti ovu diskrepancu da zgrada smije imati 10 grupa, a dječji vrtić može imati 17. 17. Hajmo da se dogovorimo. Hoćemo li postojećim dječjim vrtićima dozvoliti da žive i dalje prema onom kako je zatečeno stanje, a to su veliki dječji vrtići. I ja ću vam reći konkretan primjer. Naselje Velika Mlaka i naselje Veliko Polje su sljubljena naselja, a pripadaju dvjema različitim jedinica lokalne samouprave. Naša obveza, obveza Grada Zagreba je sagraditi veliki, moderan, po svemu dostatan i po i po svim kriterijima odgovarajući dječji vrtić koji će pokriti potrebe djece ta dva naselja. On već sada je u projektnom zadatku na 14 odgojnih skupina. Što da radimo? Trebamo graditi 2 dječja vrtića? Tko će dati novih 25 milijuna kuna za tu investiciju? Ova postojeća će koštati više od 30. Nije to baš lako i u tome smislu volio bih da predlagatelj ovoga standarda ima na umu da postoji zatečeno stanje, jer ukoliko bismo kretali u implementaciju ovoga standarda, onda bismo ili maksimalno povećali investicije u nove zgrade ili 40% djece isključili iz sustava predškolskog odgoja. Ovdje se kaže da dio jedinica lokalne samouprave već sada krši propise time što je u grupe primio nominalno 20% više od standardiziranog broja. U realnosti vi znadete da skupina koja formalno ima 25 članova nikad nema 25 djece svaki dan zbog ovog ili onog razloga. Uvijek je neko dijete boležljivo ili ga čuva netko drugi, ali govori se o formi. Pa zar stvarno mislimo da to gradovi nisu napravili bez ljute potrebe? Samo su dvije varijante. Ili spustiti taj broj i tu djecu poslati kući i njihove roditelje učiniti očajnima jer nemaju kud s djetetom, a moraju na posao. Ili učiniti sve da prihvatite što je moguće više djece. Zato su gradovi išli na povećanje tih broja djece u skupinama i moramo shvatiti da to nije bio ničiji hir, nego naprosto postojeće prilike u kojima se pokušava obuhvatiti što je moguće više djece kako bi što je moguće više ljudi moglo otići na posao. Zato malo u tom tehničkom smislu, u smislu standarda zgrada, broja odgojno-obrazovnih skupina ne bi bilo loše imati na umu.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. U svojoj raspravi ograničit ću se na pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. U 21. stoljeću ljudi i znanje postaju najvažniji resurs, a obrazovanje i osposobljavanje jedna od najvažnijih djelatnosti za oblikovanje društva i ekonomije. Stoga je najpreći interes svake države, a trebao bi biti i naše da maksimum svoje pažnje i financija usmjeri u obrazovanje od predškolskog do visokog. Moram izraziti i zadovoljstvo što će osnovno školstvo konačno dobiti pedagoški standard, temelje na kojima će se izvršiti osuvremenjivanje postojećeg sustava osnovnog školstva, nešto što je dugo s nestrpljenjem čekano u prosvjetnim krugovima. Ali odmah na početku veliko razočaranje. Prilagodbeno razdoblje za primjereno osnovno školstvo je 15 godina, strašno dugo razdoblje. Podsjećam, prije nepuna dva mjeseca odobrili smo nacionalni program razvoja željezničke infrastrukture za pet godina 18 milijardi kuna, a za unapređenje razine predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava na primjerenu europsku razinu. U 15 godina planiramo desetak milijardi kuna. Jedanput manje novaca za dva puta dulje razdoblje, a kunemo se da nam je školstvo najjači prioritet. Smatram da je neophodno da se u prilogu državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja u stavku 2. utvrdi da je krajnji rok za usklađivanje sustava osnovnog školstva sa ovim pedagoškim standardom 2015. godina, te da se u skladu s tim prilagode i koeficijenti izvodljivosti u stavku 1. U protivnom, imat ćemo razvijenu željeznicu pomoću koje će nam djeca odlaziti na studij i na rad izvan Hrvatske. Želimo li to? Naravno da ne. Pokažimo to kud i kamo jačom brzinom u promjenama, jer 2022. godina sigurno nije pet brzina rada. Klub Hrvatske narodne stranke smatra da u Prijedlogu državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja ima dosta nedostataka koje bi trebalo otkloniti prije konačnog usvajanja ovog dokumenta. Konzultirali smo dosta udruga i stručnih institucija polazeći od toga da ovako važan dokument mora proći široku raspravu svih zainteresiranih i ne može biti proizveden samo u kabinetu resornog ministarstva. Ostaje dojam da su ovaj dokument radili ljudi koji nisu radili hrvatski nacionalni obrazovni standard, jer kao da je zaboravljeno sve ono što je taj standard donosio ili barem pokušavao donositi pozitivno. To se posebno i prije svega odnosi na pitanje obrazovanja učenika s posebnim potrebama, jer ovakav dokument ima dalekosežne posljedice i mora biti usklađen sa aktualnim strateškim i operativnim dokumentima, a jednako tako i s trendovima koje novi dokumenti donose. Problematika učenika s posebnim potrebama na žalost u Republici Hrvatskoj obuhvaćena je dokumentima koji datiraju iz '91. do 2006. godine. u tom vremenskom razdoblju puno se toga promijenilo i državni pedagoški standard svoje polazište mora imati u novijim dokumentima i trendovima i biti dodatno usklađen sa najnovijim stručnim spoznajama kako u terminologiji, tako i u podjeli teškoća. Zbog toga, kad je u pitanju problematika učenika s posebnim obrazovnim potrebama treba rabiti terminologiju hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda jer upravo on rabi naziv djeca s posebnim obrazovnim potrebama umjesto djeca djeca s teškoćama u razvoju ili djeca s invaliditetom, jer taj naziv koji rabi hrvatski nacionalni obrazovni standard je puno šiti, manje stigmatizirajući i prikladniji u području odgoja i obrazovanja. Klub Hrvatske narodne stranke ima i konkretne prijedloge kad su u pitanju kad su u pitanju pojedini dijelovi standarda, pa tako smatramo da u poglavlju ocjena stanja osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, osnovna pitanja koja se trebaju urediti pedagoškim standardom, te posljedice koje će proisteći njegovim donošenjem, nedostaje nekoliko bitnih stvari koje treba ugraditi u konačni tekst ovog dokumenta. I to podaci o zastupljenosti učenika s teškoćama u razvoju ukupno i po vrsti teškoća, podaci o stručnim procjenama zastupljenosti učenika s teškoćama u razvoju s obzirom da još uvijek neke teškoće roditelji teško prihvaćaju, a stručnjaci imaju relevantne procjene. Na primjer o zastupljenosti učenika s poremećajem pažnje, procjena posljedica koje će proizaći ako se učenicima s teškoćama u razvoju ne radi odgovarajuće, odnosno koristi koje će proizaći ako se smjernice hrvatskog nacionalnog odgojnog standarda uspješno provedu kroz Državni pedagoški standard. Temeljem svega do sada navedenog, kad su u pitanju učenici s posebnim potrebama, smatramo da postojeću alineju 8. u članku 2. Državnog pedagoškog standarda treba podijeliti na dvije nove alineje i definirati pojmove učenik s teškoćama u razvoju i daroviti učenik. Naime, za Državni pedagoški standard su potpuno irelevantni propisi iz sustava socijalne skrbi, a upravo se ti propisi spominju u toj alineju, međutim svrha i smisao propisa socijalne skrbi i regulirati neke druge odnose, a ne odnose u sustavu odgoja i obrazovanja. Isto tako smatramo da je potrebno posebno definirati poremećaj pažnje, hiperaktivnost i specifične teškoće u učenju jer se radi o poremećajima čija je pojavnost relativno veća od ostalih i potrebe su specifične. Vrijeme mi curi, pa ću malo preskočiti. Idem na kraj. Svakako se treba osvrnuti na potrebna sredstva koja će se osigurati proračunom. Naime, člankom 47. propisuje se da se sredstva za provedbu pedagoškog standarda osiguravaju u proračunu. Smatramo da bi bilo potrebno bilo točno navesti za koji se dio standarda sredstva osiguravaju državnom proračunu, a što je ostavljeno jedinicama lokalne samouprave da prema svojim mogućnostima ulažu u osnovnoškolsko obrazovanje. Klub Hrvatske narodne stranke smatra da bi radi pune realnosti u dinamici izvođenja pojedinih segmenata ovog dokumenta, jedno od rješenja bilo i to da se Državnim pedagoškim standardom propiše određeni postotak sredstava od ukupne visine državnog proračuna koji se mora godišnje osigurati za provođenje ovog važnog dokumenta. Smatramo da bi jedino to … **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. **Vincelj, a koji će se bez takvog pristupa teško ostvariti u predviđenim rokovima. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak. Gospođa Vesna Škulić. Izvolite. **Škulić, Vesna (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolegi iz HNS-a, ma čisto opet radi edukacije i javnosti i da budemo na na pragu standarda. Dakle, ako govorimo o učenicima, onda je dovoljno reći učenici s teškoćama. Već smo tada sve rekli. A učenici s posebnim obrazovnim potrebama mogu biti i oni nadareni učenici i učenici koji imaju problema u učenju. Isto tako tako djeca s teškoćama u razvoju, još jednom molim, učenici s teškoćama, djeca s teškoća s teškoćama u razvoju, učenici s posebno obrazovnim potrebama. Evo i vas iz ministarstva molim, također i kolege, čisto da eto već kad govorimo o standardi, da standardi dižemo i terminologijom na jednu višu razinu. Hvala lijepa. Hvala. U ime Kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Nevio Šetić. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, uvaženi predlagači, državni tajnici, dame i gospodo, zastupnice i zastupnici. Ja ću objediniti sva tri standarda u ovoj raspravi u ime Kluba HSS-a. Predškolski odgoj ostvaruje se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi, a na temelju Državnog pedagoškog standarda koji na prijedlog Vlade donosi Sabor Republike Hrvatske. Činjenica je da se predškolski odgoj i danas provodi prema pedagoškim standardima koji su doneseni još 1983. godine. Vjerujem da je većina kolegica i kolega zastupnika, kao i ja, posebnu pažnju posvetila ovom dokumentu, upravo iz razloga što se na saborskim klupama našao nakon toliko godina. To je zasigurno dobar razlog da s posebnom pažnjom pristupimo proučavanju dostavljenog nam prijedloga. U ime Kluba zastupnika HSS-a podržavam prijedlog Državnog pedagoškog standarda i zalažem se za njegovo donošenje, međutim ovdje treba ukazati na moguće poteškoće do kojih bi moglo doći upravo vezano za rokove u kojima se predviđa postići određeni standard. Naime, smatram da sve jedinice lokalne samouprave, radi se o gradovima i općinama, koji su osnivači dječjih vrtića neće moći istom dinamikom uređivati predškolsku djelatnost prema novim standardima. Obzirom da sam i na čelu grada koji kontinuirano ulaže u predškolsku djelatnost, radi se, to je grad Jastrebarsko, ta djelatnost u našem gradu je u velikoj mjeri usklađena s prijedlogom Državnog pedagoškog pedagoškog standarda. Argumentirat ću i svoja mišljenja, ali želim također ukazati na još neke probleme vezane uz ovu djelatnost, iako nisu direktno sadržani u ovom dokumentu, no bitni su za kvalitetno funkcioniranje sustava u cjelini. Na samom početku ovog dokumenta, točnije u ocijeni stanja se kaže kako ćemo novim standardima povećati obuhvat djece. No obuhvat djece možemo povećati, istina, i dodatnim programima, ali prvenstveno povećanjem smještajnih kapaciteta, točnije, otvaranjem novih ustanova. Vlažno je naglasiti da se u ovom trenutku veliki broj gradova i općina susreće s problemom upisa djece u dječje vrtiće jer nemaju dovoljno smještajnih kapaciteta. Što se tiče samih mjerila za broj djece u odgojno-obrazovnim skupinama, primjera tih novih mjerila za broj djece u odgojno-obrazovnim skupinama koja se predviđa u razdoblju od 3 godine od donošenja Državnog pedagoškog standarda, također nalaže hitno otvaranje novih ustanova. Jer su mjerila za broj djece znatno manja u odnosu na dosadašnje. Npr. dosadašnja skupina od 16 i više djece, sada upisuje 14, ili dosadašnja skupina o 25 djece ili čak više sada upisuje 20 djece. Konkretan primjer mog grada, grada u kojemu sam i gradonačelnik, 3 godine uzastopce, zadnjih tri godine upisujemo svu djecu u dječji vrtić, ali za dosljednu primjenu predloženog standarda trebamo u razdoblju od 3 do 5 godina osigurati nove kapacitete za oko 120 djece, a da pritom ne povećamo obuhvat te djece, znači ostanemo na istoj brojci. Zaključak je da gotovo sve lokalne zajednice trebaju odmah pristupiti planiranju i pronalaženju sredstava za otvaranje novih ustanova. Naravno da otvaranje novih ustanova za sobom povlači i financiranje novih radnih mjesta, odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih djelatnika. Koliko točno ovih ustanova treba svaka pojedina lokalna zajednica, odnosno koliko materijalna sredstva su potrebna svakoj pojedinoj zajednici ovisi svakako i o dosadašnjim ulaganjima u ovu djelatnost. Što se tiče financiranja programa odredbe pod ovim naslovom nisu nam predočile gotovo ništa novo. Znamo da troškove smještaja djece u dječjim vrtićima snosi osnivač ustanove i roditelj čije dijete polazi u vrtić. Isto govori i članak 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi. Isto tako je jasno da se gradske i općinske uprave upravo razlikuju po tome koliko koja pojedinačno ulaže ili izdvaja sredstava upravo za dječje vrtiće i vrtići, odnosno predškolska djeca po nama ne bi smjela osjećati upravo te razlike do kojih dolazi na terenu. Velike razlike u ekonomskim cijenama te u cijenama dječjih vrtića očituju se isto tako u uvjetima boravka djece u dječjim vrtićima, jer u nekima je novija oprema, suvremenija didaktika, pojedini dječji vrtići imaju i male dvorane ili nešto slično do razlika u uvjetima za rad samih radnika, radi se o većim ili manjim plaćama, većim ili manjim materijalnim pravima te kvalitetnijem stručnom usavršavanju. U nejednaki položaj se stavljaju i pojedini roditelji jer cijene smještaja u dječjem vrtiću osciliraju od 200 do 500 kuna vezano za dijete u jaslicama pa do onih razlika koje se očituju u tome da li je to prvo ili drugo dijete iz obitelji. Iako te iste cijene mogu biti i razlika vezano za same programe, odnosno da li postoje neki dodatni programi u samim predškolskim ustanovama. Isto tako želim ukazati na još dva problema koja nisu direktno sadržana u prijedlogu državnog pedagoškog standarda, ali su problem predškolske djelatnosti. Naime, u našoj obrazovnoj vertikali predškolski studij nije ustrojen na sveučilišnoj razini, odgajatelji su ostali na razini stručnog studija i nemaju mogućnost daljnjeg obrazovanja. Svatko od nas tko ima uvid u ovu djelatnost ma s kojeg puta gledanja, dovoljno je da mu dijete ide u vrtić. Zna da dječji vrtići nisu čuvališta nego odgojno obrazovne ustanove u kojima bi trebali raditi visoko obrazovni stručnjaci. Nadalje mislim da bi u ovoj djelatnosti trebalo urediti status ravnatelja, jer bez kvalitetnog zakonskog rješenja sve će se teže naći entuzijasti koji će taj odgovoran posao odrađivati stručno i kvalitetno. Na kraju ću reći da prihvaćam ovaj prijedlog državnog pedagoškog standarda svjesni da usvajanjem ovog prijedloga lokalnim zajednicama utvrđujemo vrlo i ne lako provedive zadaće i to u relativno kratkom periodu te o tome treba voditi računa pri donošenju proračuna i nivo izdvajanja posebno jedinicama lokalne samouprave, a odnosi se najviše na one u ruralnim područjima. Što se tiče osnovnoškolskog sustava i predloženog standarda. Donošenje državnog pedagoškog standarda važan je korak u unapređenju osnovnog školskog sustava, odgoja i obrazovanja. Standardom se želi podići sadašnja razina osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, osigurati ravnomjeran i jednako dostupan obrazovni sustav svoj djeci te razinu obrazovanja uskladiti sa razvijenim europskim zemljama. U sam standard su uvrštena nova mjerila koja uređuju do sada nedovoljno razjašnjena i neobuhvaćena područja. Prije donošenja prijedloga standarda izvršena je analiza postojećeg stanja kao polazne točke za utvrđivanje prilagodbe postojećeg sustava novim mjerilima. Standardom se smanjuje broj učenika u razrednim odjelima što svakako pridonosi kvaliteti i boljoj organiziranosti nastavnog procesa što je vidljivo iz članaka 8., 9. i 10. te se detaljno razrađuje uključivanje učenika s teškoćama u članku 33. koji su do sada bili uključeni u redovnu školu, ali dosadašnji sustav nije dovoljno posvetio pažnje tim učenicima zbog velikog broja učenika u razrednim odjelima, prostornim barijerama, nedovoljnom broju stručnih suradnika, edukaciji učitelja za rad s takvom djecom te nedostatka posebnog radnog prostora koji se sada ovim standardom predviđa. Pošto koeficijent izvodljivosti diktira stupanje na snagu ovog mjerila odmah po donošenju standarda, pitanje je mogućnosti provedbe u velikim školama gdje postoji problem, objektivan problem nedostatka prostora, ali i pitanje kadra prosvjetne struke. U članku 32. govori se o odgoju i obrazovanju darovitih učenika što će omogućiti bolje napredovanje te se predviđa program rada s takvim učenicima i njihovo poticanje. Ovo je značajan napredak u odgojno obrazovnom sustavu. Rad s tim učenicima treba uvrstiti u zaduženje i normu učitelja što mora biti usklađeno sa zakonom i pravilnicima koji se donose na temelju zakona. Standard utvrđuje mjerila za učitelje, stručne suradnike, ravnatelje i druge djelatnike u osnovnoj školi. Članak 12. do 15. predviđa broj stručnih suradnika razmjerno broju učenika, zdravstvenog radnika, radnika, ali i nove radnike kao pomoćnika u nastavi, prevoditelja znakovnog jezika, stručnjaka za održavanje računala i dr. koji su nužni za realizaciju ovakvog standarda, a i pridonosi kvaliteti rada škole i sve složenijim zahtjevima odgojno obrazovnog procesa. Trajno profesionalno usavršavanje ravnatelja, učitelja i stručnih suradnika određeno člankom 18. postaje obvezujući i omogućuje veću osposobljenost i obrazovanost djelatnika u školstvu za efikasno obavljanje te djelatnosti na nivou cijele zemlje. Takvo usavršavanje diktira složenost i zahtjevi struke, naravno potrebno je osigurati dodatna sredstva školama namijenjena stručnom usavršavanju djelatnika. Standardom se jamči važan pomak za sigurnost učenika u školi i školskom prostoru. Člancima 21., 22., i 23. ograđen školski prostor u osnovnim školama, mjerila za prostor u osnovnim školama, uvođenje alarmnog sustava i video nadzora, ali i veću sigurnost pri prijevozu učenika do škole u članku 36. Mjerila za prostor i opremu u osnovnoj školi obuhvaćena člancima od 21. do 26. predviđaju suvremenu školu koja zadovoljava potrebe moderne europske škole i koja može svojim odgojno obrazovnim sustavom prednjačiti među razvijenim zemljama Europe. Rok za realizaciju je 2022. godina, a mišljenja smo da bi trebalo razraditi i podizanje standarda u postojećim školama, znači u školama koje danas funkcioniraju, a tiče se najprije higijenskih uvjeta, oprema, školske kuhinje, oprema dvorana i tome sl. te pokušati tu istu realizaciju pomaknuti što je moguće prije, a ne dočekati 2022. Novina u standardu je mogućnost da škola bude otvorena za odgojno obrazovni rad tijekom cijele godine. To učiteljima, učenicima, stručnim suradnicima, ravnateljima pruža mogućnost osmišljavanja različitih aktivnosti, programa i projekata. Na taj način škola gradi svoj identitet u lokalnoj i regionalnoj zajednici, a za mlade naraštaje kvalitetno osmišljava slobodno vrijeme. Lokalne zajednice trebale bi imati sluha za navedene aktivnosti te financijski i organizacijski pomoći školama u svojoj sredini. Mogu reći da grad Jastrebarsko, grad u kojem sam ja gradonačelnik, svako ljeto i zimu organizira ljetne i zimske igraonice i to je vrlo dobro prihvaćeno i kod djece i kod roditelja na način da grad sufinancira troškove. Prijedlog državnog pedagoškog standarda ćemo podržati jer uređuje najvažnija pitanja za odgojno obrazovni sustav, ali otvara mogućnost uređivanja pojedinih pitanja posebnim propisima. Zahtjevi standarda uvjetuju izmjene Zakona o osnovnom školstvu i donošenje pratećih pravilnika. Standard predviđa i dinamiku provođenja prema koeficijentima izvodljivosti te izvore financiranja. Značajan broj članaka standarda ima koeficijent 0 što znači da stupaju na snagu odmah po donošenju. To će znatno pridonijeti ako je realno predviđena provedba o unapređenju i ujednačenosti odgojno obrazovnog procesa u cijeloj Republici Hrvatskoj. No međutim, ne smijemo zaboraviti i učitelja kao najvažnijeg sudionika i kreatora cjelokupnog rada u školi te njegov status ako je to ikako moguće u društvu podići na razinu koju zahtjeva ovako značajna i odgovorna djelatnost. Nadalje, treba predvidjeti usklađivanje standarda i njegovu provedbu u starim i dotrajalim školama, a za to je moguće i javno privatno partnerstvo kao jedna od mogućnosti. I na kraju težnja je doći do škole koja radi u jednoj smjeni, ja se nadam da nećemo svi čekati do 2022. godine da to toga i dođe. I na kraju u ovoj raspravi i treći standard. A to je standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja kojemu je cilj samog donašanja je osiguravanje podjednakog razvoja srednjih škola u svim dijelovima Republike Hrvatske, te postizanje određene razine do kraja 2022. godine. Time bi se svim učenicima i djelatnicima osigurali ujednačeni uvjeti za rad. Ovim prijedlogom želi se uspostaviti optimalan broj učenika u razrednim odjelima od 20 do 28 kako bi se omogućio kvalitetni pedagoški rad s obzirom da trenutno škole upisuju 30 pa čak i do 37 učenika po razredu što bitno utječe na kvalitetu rada. Ovim standardom smanjuje se i broj učenika u razrednom odjelu, prema broju integriranih učenika s teškoćama u razvoju. Tako jedan razredni odjel može imati najviše 3 učenika s teškoćama, a za svakog integriranog učenika broj u razrednom odjelu se smanjuje za 2 učenika. Učenik mora biti aktivni sudionik u nastavi, tj. traži se dvosmjerna komunikacija, pa ovaj prijedlog treba svakako i podržati. Definiranjem minimalnog broja od 10 učenika u odgojno obrazovnim skupinama osim ako su po posebnim propisima nije drugačije utvrđeno u svakom slučaju se pozdravlja. Odgojno obrazovna skupina unutar jednog razrednog odjela može se formirati na primjer i zbog učenja različitih stranih jezika. Neke osnovne škole još uvijek održavaju ravnotežu u učenju različitih stranih jezika. Problem se javi kada se u srednju školu upišu jedan, dva ili nekoliko učenika koji uče neki drugi strani jezik osim engleskog. Škola bi trebala te učenike usmjeravati na školovanje u druge gradove, a donošenjem posebnih propisa koji bi regulirali organizaciju nastave u tim slučajevima učenicima bi se omogućilo obrazovanje u najbližoj školi. U članku 8. stavak 1. definira se broj zaposlenih osoba za obavljanje zajedničkih poslova gdje bi uz ravnatelja, tajnika, radnika na računovodstvenim poslovima i administratora po nama trebalo dodati osobu zaduženu za blagajnu, dostavu ev. pošta, FINA, banka i nabavku potrošnog materijala. Članak 8. stavak 3. je novina koju će svaka škola jedva dočekati jer dozvoljava zapošljavanje stručnjaka za održavanje računalnog sustava škole, unošenje službenih podataka, ažuriranje internetskih stranica i Jedini je i veliki problem gdje će se naći toliko informatičara s obzirom na činjenicu da ih nema dovoljno za samo razrednu nastavu. Članak 10. stavak 1.3. propisuje jednog radnika na poslovima vratara i pazikuće u smjeni ili angažiranje zaštitarske tvrtke. Većina naših škola takve osobe nemaju. A na ulazu dežuraju učenici, što je potpuno neprimjereno. Tako da ovaj članak bitno pridonosi sigurnosti škole i njenih učenika. U stavku 2. istog članka propisuje se zapošljavanje domara, djeljive školske športske dvorane, no na žalost ne predviđa se i voditelja dvorane. To radno mjesto praktički je ukinuto, a organizacija rada u dvorani je sve zahtjevnija, s obzirom da dvorane do 22 sata koriste školska djeca tj. školska športska društva. U međuvremenu se pokazalo neprimjereno da brigu o održavanju, uspostavljanju reda i organizaciji rada vode tajnici škole i ravnatelji, te nam mnogi novi i vrijedni objekti zbog nedovoljne pažnje ubrzano i propadaju. Opće je poznato da škole danas zapošljavaju premali broj stručnih suradnika u odnosu na broj učenika i sve veće potrebe za odgojnim radom. Ovim standardom utvrđuje se zapošljavanje istih prema broju učenika tj. do 180 učenika dva stručna suradnika, od 180 do 500 učenika 3 stručna suradnika, a preko 500 učenika 4 stručna suradnika. Time bi se postigao veliki napredak u odgojnom radu s učenicima, a posebno s učenicima s teškoćama u razvoju. Škola svakako mora prijeći na rad u jednoj smjeni, kako je ovdje i predviđeno, samo je pitanje hoće li to biti ostvarivo s obzirom na sva financijska sredstva koja su potrebna u roku od 10 godina s obzirom na veliki nedostatak prostora. Do sada škola nije osiguravala učenike osim po njihovoj vlastitoj želji što se pokazalo nedovoljnim. članak 17. stavak 3. definira i taj dio. Ovim prijedlogom škola bi morala osigurati učenike od nesretnog slučaja, mišljenja smo da bi se posebno trebalo propisati osiguranje učenika u radionicama možda za praktičku nastavu i isto tako na praktičnoj nastavi van škole. Govorimo o stvarima koje se obavljaju u prirodi. Prostorni i tehnički uvjeti srednjih škola obuhvaćeni člancima od 19. do 42. postavljeni su kako bi ispunili sve zahtjeve plana i programa rada škole, no u članku 27. u standarde zatvorenih športskih vježbališta potrebno bi bilo definirati standarde otvorenih prostora školskih vježbališta. U članku 36. navodi se osnovna oprema koju bi svaka škola trebala imati do 2022. godine. Predviđa se obvezno uvođenje alarmnog sustava i video nadzora što je neophodno s obzirom na sve veći broj sukoba i među učenicima i znamo kakve sve stvari događaju u prostorima prostorima oko škole. Osim toga, škole se opremaju vrijednom opremom, a ne posjeduju se zaštitni sustavi. Na samom kraju Prijedloga državnog pedagoškog standarda navode se i koeficijenti izvodljivosti tj. rokovi po prioritetima. Članak 36. koji se odnosi na opremu na razini škole i članak 32. koji se odnosi na higijensko tehničke uvjete trebali bi možda dobiti i veći prioritet od predviđenog za postojeće škole. Predviđen je koeficijent 4 što znači postizanje standarda do te godine znači 2022. godine, a za osnovne uvjete rada postojećih škola taj je rok moguće i predalek. U ovom prijedlogu ne spominje se stručno usavršavanje nastavničkog kadra za kojeg bi također trebalo postaviti isto takve standarde sa određenim rokovima. Ovo je prilika da se spomene možda i gorući problem, a to je nedostatak nastavnog kadra, posebno u području informatike, matematike, fizike, engleskoj jezika, te pojedinih stručnih predmeta koje mogu pokriti isključivo diplomirani inženjeri strojarstva ili elektrotehnike. Što se tiče školstva ovaj nedostatak moguće i važniji od bilo kojeg drugog. Jer podizanje materijalnog stanja djelatnosti kada govorimo o objektima i o samoj opremi, ako nema adekvatnog izdvajanja za izvoditelja obrazovnog procesa bojimo se da neće rezultirati očekivanim promjenama i poboljšanju. Evo, ja vam se zahvaljujem. Vrijeme od 20 minuta još nije isteklo. Hvala Na radu je klub HDSSB-a i gospodin zastupnik Boro Grubišić i Vladimir Šišljagić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajnici. Ja ću govoriti o standardima, prijedlogu standarda predškolskog odgoja i naobrazbe. Ono što su moji prethodnici govorili, osobito kolege iz HNS-a, sam suglasan u svezi određenih ispravaka u prijedlogu državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, ali ono što bih posebno htio naglasiti, a u neku ruku na tragu je onoga što je bila tema prethodne točke, a to je demografsko demografsko osiromašenje, depopulacija Hrvatske, i sukladno tome, imam određene članke koje sam skinuo sa interneta, a kažu da će Hrvatska izgubiti 360 tisuća djece upravo do onog razdoblja do kojeg je predviđeno ulaganje po ovom po ovom prijedlogu standarda. Nadalje, htio sam usporediti i u svezi toga broj djece u Hrvatskoj koji pohađaju vrtiće i predškolsku, dakle nastavu, a on iznosi oko 270 tisuća djece. Upravo toliko Upravo toliko djece od, da kažem, 0 do 7 godina je prema statistici i također podacima koje sam skinuo, ima i Republika Kosovo koja je dva puta manja, i više nego dva puta u odnosu na Republiku Hrvatsku. Dakle, to je ono negativno, dakle, pozitivno okrenuto stablo života koje nam je ovdje, našim specifičnostima, nažalost dolje, da kažem tanko, a u dobi od 50 i više godina se stalno povećava. Zašto to govorim? Zato što, zapravo, pedagoški standardi i novci koji će se izdvojiti za ostvarivanje ovoga, ja sam uvjeren, biti dostatni, a volio bih da ne bude dostatno zbog toga što upravo imamo ovakvu depopulaciju, ovakvo stalno smanjivanje broja djece. I sam državni tajnik je rekao da je u osmim razredima tisuća djece, a da je u prošloj u 2006. imamo negdje oko 40 tisuća, 41 tisuću novorođenih. To znači da smo u osam godini gubili svaku godinu po tisuću novorođene djece. I taj trend, ako se tako nastavi, zaista će sredstva koja su potrebna za ostvarivanje standarda predškolskog odgoja biti dovoljna, ako ne i više od toga. bih se priupitao zašto uopće roditelji moraju plaćati boravak naše djece u vrtićima. Jedinice lokalne uprave i samouprave i roditelji isključivo snose troškove boravka naše djece u vrtićima. Je li to stoga što zaposleni roditelji nemaju nikamo drugamo ili nikome drugome povjeriti svoje dijete dok su na radnom mjestu? A boravak u vrtiću se smatra luksuzom. Uostalom, kažu da je tako oduvijek, pa zašto bi se to mijenjalo. No, zašto ne plaćamo redovito školovanje gdje je boravak naše djece u školama? Što to škole imaju, a vrtići nemaju, pa su nam škole besplatne? To što je tako oduvijek ili evo, za srednje škole odnedavno, to nas ne zadovoljava, i ono što se uobičajilo, treba mijenjati ako postoje bolja rješenja. Mislim da su ovdje potrebne brze i korjenite potrebe i u zakonu, pa ako treba i u nekim ustavnim odredbama. Nekada su vrtići služili isključivo za čuvanje i zabavu djece, a kako je to prirodna dužnost roditelja, društvo taj trošak nije htjelo preuzeti na sebe. U suvremeno uređenim društvima, kakvim se smatra sada i naše hrvatsko, i u skladu s najnovijim znanstvenim spoznajama, organizirani odgoj i obrazovanje, naobrazba, počinje već od najranije dobi. Tako se i u vrtićima posljednjih godina sustavno provodi odgojno-obrazovni program primjeren djeci pojedinih dobnih skupina kako bi što ranije stekli osnove poželjnog ponašanja u društvu i pripremili se za školovanje, a to više nije samo interes roditelje, nego i društva, odnosno države u cjelini. Zašto bi, dakle, pogodnost ranijeg početka organiziranog odgoja i obrazovanja imala samo djeca čiji roditelji to mogu platiti ili su prinuđeni možda platiti, dok bi ona iz obitelji slabijeg materijalnog stanja u tome bili uskraćeni. Zašto i djecu vrtićke dobi ne bismo odgajali i obrazovali pod jednakim uvjetima? U vašim ovdje materijalima piše da samo 55% djece pohađa vrtić. Samo 55%. Dakle, onih 45% je, u neku ruku, neću reći diskriminirano, ali su hendikepirani u neku ruku. Dakle, zašto ne bi pod jednakim uvjetima obrazovali svu djecu, kad smo to osigurali djeci starije dobi? Imaju li sva naša djeca jednako pravo na odgoj i obrazovanje bez obzira na dob i obiteljske materijalne mogućnosti? Na to pitanje postoji samo jedan odgovor, a to je: imaju. A mi ovdje, kao predstavnici građana koji su nas izabrali, moramo o tome razmišljati i moramo nešto smisliti. Zato vas pozivam sve skupa da učinimo koliko možemo kako bismo kao društvo otklonili tu nepravdu i svoj djeci pružili jednaku skrb i mogućnost napretka. Promijenimo praksu koja je postala loša i omogućimo djeci čiji roditelji ne mogu platiti njihov boravak u vrtiću, kao i onima koji za to izdvajaju i do četvrtine svojih primanja, kao npr. u Slavonskom Brodu, gdje je prema skali 700 kuna najveća, dakle, apanaža za polazak djece u vrtić, da u vrtiću, dakle, djeca borave besplatno. Taj teret trebamo prihvatiti svi solidarno, kao društvo, kao država, kao Republika Hrvatska, te postanemo i po tome pitanju dio suvremenog svijeta. Kada ovo kažem, onda moram istaći da u Francuskoj ovakav sustav, dakle, javni vrtići, ili kako kažu Francuzi … /Govornik se ne razumije./ … su besplatni još od Pariške komune 1880. godine. U Luksemburgu su besplatni vrtići obvezni od 4. godine života. U nekim državama, Švedska, Danska, Belgija, Luksemburg, Kanada vrtići rade non stop cijele godine. U većem broju država troškovi vrtića priznaju se kao porezne olakšice. Dakle, ima i takav način, da takav sustav, to je na primjer u Belgiji, Njemačkoj, Nizozemskoj, Norveškoj, Portugalu, Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji, Belgiji itd. U većini država u obiteljima s dvoje ili troje djece u vrtiću se kod pohađanja daju velike olakšice i do 50% troškova. Zašto je to potrebno? Zašto to govorim? Pa zato što upravo naša država ima strahoviti negativni prirodni prirast odnosno da ne kažem gubitak u populaciji, smanjivanje broja djece. I evo kažem, ovakve jedne analize koje su potvrđene sa sa Prirodoslovno matematičkog fakulteta, sa Instituta za migracije pokazuju da ćemo "izgubiti" 360 tisuća djece ili dva Splita u roku od petnaestak Da to ne bi postalo tako i da zapravo na neki način prinudimo ili pokušamo navesti roditelje djece da razmišljaju o tom djetetu više koje je toliko potrebno ovoj državi upravo zbog toga bi trebalo i razmisliti. Ja ne kažem da se to može preko koljena prelomiti da i ovu dobnu skupinu, dakle predškolsku upravo riješimo materijalno na ovaj način kako su to riješile mnoge uljuđene zemlje Europe i svijeta. Kada govorim o materijalnim činjenicama onda moram reći da država izdvaja 0,03% za predškolski odgoj državnog proračuna. Istovremeno se pokrivaju gubici od brodogradilišta, ne zna se kuda su nestale "pare" Riječke banke, Brodosplita i ostaloga, ovdje vidimo silne BMW-e, Audie, pravobranitelje razno razne imenujemo, odbore itd., administraciju povećavamo a za vrtiće, za našu budućnost, za našu djecu nemamo novaca. Imamo, samo ih treba upotrijebiti u prave svrhe. A to je naša budućnost. Naša djeca su naša budućnost. Naša djeca koja će sutra se zaposliti će puniti fondove mirovinskog osiguranja. Kako ćemo primati mirovine ako nećemo imati djece koja će raditi. Dakle, samo povećanjem udjela za 33 puta u državnom proračunu dakle sa 0,03 na 0,1% imat ćemo u suradnji i uz sudjelovanje lokalnih zajednica besplatne vrtiće, besplatne vrtiće u cijeloj Hrvatskoj. Zar je to tako teško nama učiniti? Zar je tako teško donijeti takvu odluku? Šta bi se s time dobilo? Dakle, smanjili bi se troškovi obitelji s malom djecom što će olakšati donošenje dakle odluke povećanja broja djece u obitelji, u planiranju obitelji. Time će se povećati natalitet u zemlji. Ne kažem da je to jedina mjera ali jedna od mjera. Doći će do povećanja broja djece u vrtićima i više djece započet će sa postupkom socijalizacije u najznačajnijem njihovom razdoblju. Roditelji će biti pošteđeni formalnosti oko dokazivanja prihoda ili dokazivanja mjesta boravka. U Slavonskom Brodu se prijavljuju ljudi iz Andrijevaca, dakle prijavljuje prebivalište da bi mogao pohađati vrtić u Slavonskom Brodu koji je udaljen 20 kilometara jer nema vrtića u Andrijevcima. I on lažno prikazuje u gradu Slavonskom Brodu da bi mogao pohađati vrtić u Slavonskom Brodu jer drugačije nema pravo ako nije stanovnik Slavonskog Broda. Eto, to se događa na terenu. Dakle, roditelje bi poštedjeli takvih formalnosti oko dokazivanja prihoda ili mjesta boravka. Omogućit će se zapošljavanje i majkama ako su djeca u vrtiću, a znamo da smo prema zakonu koji smo ovdje raspravljali ovdje P.Z.E. br. 21 ustanovili da 220 tisuća žena radi u lancima robnih kuća od 8 do 18. Većinom su to majke, većinom moraju djecu dati u vrtić. Dakle, njima bi time jasno bitno pomogli. Onda bi mogle raditi a ne bi morale ostati kod kuće sa djecom. Oslobodili bi na kraju krajeva i baka servis koji je eto silom prilika u funkciji u velikom broju ovdje kod nas u Hrvatskoj. Osim toga, došlo bi do ranije i socijalizacije. **Bebić, Luka (HDZ)** Još kolega sedam minuta za vašeg kolegu. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Evo, ja sam uglavnom izrekao a sa ovim ako bismo to postigli jasno da bi postigli i veću zaposlenost u vrtićima, veliki broj da kažem ovako skraćeno da ne uvrijedim nikoga teta bi se zaposlio kažu oko 13 tisuća bi se otvorilo novih radnih mjesta. Zahvaljujem na strpljenju. Hvala vam lijepa. Gospodine predsjedniče, predstavnici ministarstva, uvažene zastupnice i zastupnici. Dakle, svi smo svjesni toga zapravo da su ovi državni standardi pa trebali biti puno ranije. Ali dobro, nikada nije kasno, konačno smo ih dobili i u njemu su zasigurno u izradi sudjelovali stručnjaci, stručni ljudi, dosta dugo vremena je utrošeni i na jedan, i na drugi, i na treći standard i ne sumnjam da je zapravo ovome se dalo sve ono čemu težimo, što želimo i u predškolskom, i u osnovnoškolskom i u srednjoškolskom obrazovanju. S obzirom na kratkoću vremena dopustite mi samo neke primjedbe vezano za pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Naravno ne sumnjam da će i ostali iznijeti prijedloge pa da se eventualno ne ponavljam. Dakle, u članku 7. kaže se da je za učenike u teškoćama za izvođenje nastave izvan prostora škole potrebno osigurati pratitelja a pratitelja je, podsjetimo, potrebno osigurati i za skupine do najviše 14 učenika. Ali po jednog pratitelja za učenika sa oštećenjem vida, sluha, motoričkim oštećenjima, autizmom, onda za učenike sniženih intelektualnih sposobnosti u grupi do pet učenika itd. Hoću kazati da je teško ovo ostvariti i provesti zapravo u djelo s obzirom da se upravo ovaj članak odnosi na primjenu odmah. Prema tome, onog trenutka kada ovaj standard usvojimo tada očekujemo da u školama i provedemo ono što smo napisali, da ne ostane mrtvo slovo na papiru. Bojim se da s obzirom na raspoloživi kadar da će to ostati mrtvo slovo na papiru pa treba ipak evo kada se donose ovakvi dokumenti imati mjere da u ovoj situaciji u kojoj škole rade, osnovne škole kadrovski mi ovo provesti ne možemo. Prema tome, ne treba pisati nešto što se provesti ne može. Isto tako, teško će se provesti mada lakše, da sutra ili za 7 dana kada donesemo ovaj pedagoški standard da nam svi razredi imaju do 28 učenika. To je moguće, ali onda ćemo razdvajati razrede. Naravno, tamo gdje je to moguće, jer osnovne škole nemaju prostora dovoljno i problem je sa prostorom. Nadalje, stručni suradnici, vraćamo se na kadrovski problem, potrebni za odgojno-obrazovni rad osnovne škole su pedagog, psiholog, stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, zdravstveni radnik. To škole u ovom trenutku od donošenja ovog pravilnika i standarda nisu u stanju osigurati, i u onim slučajevima kada ima na raspolaganju tog kadra, tada sasvim sigurno da zdravstveni djelatnici, a posebno psiholozi neće biti zainteresirani jer su na žalost plaće u osnovnom školstvu, odnosno sustavu obrazovanja takve kakve jesu male. Članak 15. Mislim ukoliko osnovna škola kao škola, kao ustanova ispunjava zakonske uvjete da bude osnovna škola, tada ta osnovna škola treba imati tajnika i treba imati radnika koji obavlja financijsko-računovodstvene poslove uposlene za stalno i za puno radno vrijeme. Dakle, ne možemo kazati, ja barem tako mislim, da osnovna škola koja ima više od 16 razrednih odjela zapošljava tajnika i i financijera, odnosno računovođu. Ako smo zakonom omogućili da jedna ustanova postane ustanova, dakle da to bude osnovna škola onda dajmo toj osnovnoj školi ono što joj pripada. Dakle, tajnika i financijera, odnosno računovođu. Dakle, nije to puno primjedbi sa moje strane. Međutim, ja bih želio upozoriti na činjenicu da su sredstva koja se odvajaju u ovih 15 godina za nešto u što se svi, na što se svi pozivamo. Djeca su nam najveće blago. Pa upravo ovo su djeca predškolsko, osnovno školstvo i srednje obrazovanje. To su naša djeca za koje u 15 godina izdvajamo 10 milijardi, samo 10 milijardi kuna ili oko 10 milijardi kuna. U kojim uvjetima? Ja ću vam kazati da mi težimo jedno smjenskoj nastavi. Na području Grada Osijeka nema niti jedne jedine škole koja radi u jednoj smjeni. Možda se nećete odmah složiti sa mnom. Radi se o razredima koji rade u jednoj smjeni. Dakle, postoji samo pet osnovnih škola od ukupno 20 čija dva razreda prvi i drugi idu u jednoj smjeni. 14 ih je u dvije smjene, a čak jedna osnovna škola, nema gospodina Škore, na žalost u Višnjevcu, gradskom naselju čak radi u tri smjene. E sad mi čekamo da u Osijeku nema u četiri, ali imate na području Republike Hrvatske čak u četiri smjene. Pa da li 15 godina trebamo čekati, između ostalog i standarda na području Republike Hrvatske da se radi u jednoj smjeni. Prema tome, mislim da je preskroman, ne što se tiče sadržaja. Sadržaj, standardi, pa kazao bih između vrlo dobar i odličan, ali dužina provedbe ovih standarda 15 godina. Mislim da je to vrlo, vrlo skromne ambicije, da je to nedopustivo i da zapravo što se tiče i jednog i drugog i trećeg pedagoškog standarda država mora omogućiti isfinancirati sve ono što je trebalo i ranijih godina uložiti u predškolski, školski i srednjoškolsko obrazovanje, a dakako dvije tisuće netko je kazao petnaesta godina treba zaista biti ona krajnja godina da postignemo ove standarde koje smo si sami zadali, inače će ovo ostati mrtvo slovo na papiru. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Obavještavam da je sukladno članku 207. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu od 10 minuta u 13,36. Želio bih još nešto da se ako možemo dogovorimo. Imamo još 4 kluba. To je To je 80 minuta otprilike. Imamo 28 prijavljenih pojedinačno. Predlažem da ne prekidamo raspravu, nego da završimo barem klubove, a onda u utorak nastavljamo. Za riječ se javio državni tajnik gospodin Janjić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Dopustite da vrlo kratko kažem jasnoće radi da ne bi možda svi oni koji slušaju drugačije razumjeli. Naime, kada govorimo o predškolskim ustanovama osnivači predškolskih ustanova su jedinice lokalne samouprave ili fizičke ili pravne osobe. 2001. godine kada se krenulo u postupak decentralizacije na raznim razinama, pa tako i u školstvu, onda je takav zakon donesen i sve je prešlo u ingerenciju lokalne samouprave kada je riječ o tom dijelu. Dakle, stoga osnivači plaćaju sve troškove, i zaposlenih, i materijalne troškove, a roditelji za jednomjesečni boravak djeteta u dječjem vrtiću zapravo samo participiraju u toj cijeni sa onim iznosima koje ste ovdje spominjali. Ekonomska cijena koštanja jednomjesečnoga boravka djeteta u dječjem vrtiću je zapravo neusporedivo veća. Ona se kreće otprilike u veličini od oko 2000 kuna. Znači, naše lokalne zajednice financiraju jako veliki dio toga, a ovdje se radi zapravo samo o participaciji. Vi ste vrlo lijepo rekli da naš cilj doista jeste i mi smo sigurni da svi osnivači predškolskih ustanova to itekako imaju na umu. Naš je cilj da bude što veći obuhvat djece predškolskim odgojem radi toga što se bolje pripreme za ulazak u školski sustav i ovih 54 i nešto posto što u ovome trenutku imamo naravno da nismo time zadovoljni i sjajno ste rekli da bismo željeli taj postotak podići i da to bude sveobuhvatno, da nema djece koja nisu u našim predškolskim ustanovama. Tada ćemo imati pretpostavke za ujednačeniji ulaz u školski sustav i sigurno kvalitetnije obrazovanje, a te prve godine doista jesu najbitnije. I stoga, poštovani zastupniče, kada ste govorili u ime Kluba HDSSB-a, vi ste vrlo lijepo pozvali javnost da ustraje ne tomu i da to bude što bolje postavljeno, jer upravo u tim prvim godinama života dešavaju se zapravo najveće spoznaje naših budućih učenika koji će nam ući u školski sustav. Država, naravno financira samo jedan maleni dio, jedan maleni dio kao što ste spomenuli, ali vjerujte da tamo gdje postoji gdje postoji državne imovine u obliku pojedinih zgrada, ukoliko lokalne zajednice zatraže da im se daruje, takvih slučajeva ima i naravno da je to jedan od načina kada mogu očekivati i pomoć države. Nekakav povratak, odnosno izmjene toga zakona u smislu centralizacije, nisam siguran da bi bili baš najbolje dočekani. Tako da, mi ovo što imamo, imamo sukladno zakonu iz 2001. godine. Nadalje, htio bih također spomenuti kada je riječ o prelasku na rad u jednoj smjeni. Ovdje smo rekli da je krajnja godina 2022. Mi smo uvjereni da će se to realizirati i puno ranije. Ja ću podsjetiti da su brojni projekti započeti nekada davno, a dopustite da vas samo podsjetim, još od 2000. godine, dakle Centralna europska banka svojim zajmom je doprinijela tomu da počnemo sa gradnjom pojedinih objekata i tada, recimo u CEB-u 5, planirano je izgraditi ili adaptirati 144 školska objekta. 144. Poslije toga smo pokrenuli nove zajmove, kako je državna tajnica, gospođa Vican rekla, to je zajam Europske investicijske banke i to je zajam Svjetske banke. I tu imamo veliki broj projekata tako da će se zaključivanjem ovih projekata izgraditi veliki broj prostora, a već smo najavili da ćemo tijekom ove godine započeti razgovore o još jednom zajmu i mi vjerujemo da ćemo puno prije te 2022. godine moći govoriti o jednoj smjeni, a kada smo ovdje stavljali okvire, onda smo bili dovoljno fleksibilni pa samo rekli da želimo završiti sa onom pričom o 3 ili 4 smjene i rekli smo da ne bi trebalo biti više od 2 smjene. I vjerujte da će se to dosta brzo i realizirati. Pa ako hoćete, kada ste spomenuli i grada Osijek, vama je dobro poznato da i u Osijeku iz zajma Svjetske banke financiramo nekoliko školskih objekata kojima je osnivač Osječko-baranjska županije. Taj proces je pokrenut, taj proces ide i mislim da su u brojnim slučajevima, ne samo da je isprojektirano nego da su imenovana i povjerenstva, negdje bi se radovi već i započeli i sigurno je da to neće trajati tako dugo. Tako da brojni planovi koju su ovdje zacrtani i određeni okvirnim godinama mogu biti kud i kamo prije realizirani, pa i u vašem slučaju koji ste spomenuli. Hvala lijepa. Hvala. Ispravak, gospodine Grubišić. Izvolite. suglasni smo i ovom raspravom. Međutim, govorili smo o tome da jedinice lokalne uprave i samouprave prešlo je na njih nadležnost i na roditelje. Ja govorim o ovom dijelu koji pripada roditeljima. O tome sam dijelu govorio. Da se u taj dio može uskočiti uskočiti državnom intervencijom. Leta c'est moi , je li. Ali zakon iz 2002. godine, i o tome sam govorio, rekao sam da su potrebne korjenite promjene, i u zakonu ako treba i neke ustavne klauzule, da se ovaj dio, zaista bude ono kako je recimo po francuskom modelu, to bi bilo najsretniji, od 2 i pol godine besplatni dječji vrtići. Sukladno dogovoru lokalne uprave i područje samouprave i države.

riječi u ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice O Državnom pedagoškom standardu, od vrtića do srednje škole. Ja mogu reći samo, napokon do sada je bilo puno Vlada koje su pokušavale donijeti pedagoški standard, a Vlada koju vodi HDZ i doktor Ivo Sanader imala je snage to i donijeti i to je na klupama i vjerujem da je to dobro za Hrvatsko društvo i državu jer je nakon onoga iz 1983. napokon vrijeme da dobijemo jedan okvir. Ja vjerujem, a i u odboru smo vodili veliku raspravu, možda ima i nekih poteškoća, možda ima još nekih nejasnoća, ali one kada se duboko čita, one su potpuno jasne i u jednom dužem vremenskom razdoblju, one najteže zadaće kao što su izgradnja športskih dvorana će biti dovršene, a ovo kao što vidite puno, puno brže. Državni pedagoški standard donosi nova mjerila, odnosi se, tako reći, na obvezno obrazovanje. A obvezno obrazovanje je, isto tako Vlada dr. Ive Sanadera prepoznala kao ono što je obvezno za hrvatske đake do 18. godine. novina koja koriste neke zemlje Europske unije, ali je činjenica danas da velika europska stečevina u području obrazovanja koji nije jedinstven jest produžetak obveznog obrazovanja kako bi djeca došli do prvog zanimanja. Činjenica je da to u Hrvatskoj znači sljedeće i ovaj standard to jasno pokazuje, da od 6. mjeseca života djeteta, on ima mogućnost korištenja usluga od jaslica pa vrtića i dalje, a od 3. do 6. godine u Hrvatskoj je gotovo 55 tisuća, odnosno 55% djece obuhvaćenost takvih programa, a u praksi to znali 145 tisuća 800 djece je obuhvaćeno u Hrvatskoj. Ja želim ovdje reći samo nekoliko riječi da vidimo koji je to opseg o kojemu mi govorimo. Dakle, predškolskim odgojem i naobrazbom zahvaćeno je dakle, 146 tisuća djece, a radi u tom sustavu oko 13 tisuća 500 osoba. Osnovnoškolski sustav je sustav u kojoj ove godine pohađa 380 tisuća 942 a radi oko 40 tisuća osoba. I srednje školstvo koje pohađa, a državni tajnik je već to rekao, oko 188 tisuća djece, a upošljeno je preko 21 tisuća osoba. To je preko 75% stručnog osoblja. Možete misliti o čemu mi govorimo. I odluka Vlade je tim značajnija jer pokušava staviti cijeli sustav u onaj uzvišeni cilj što europska društva, imamo i tako u Hrvatskoj otprilike jednake uvjete, mogućnosti za svu djecu. Ne treba govoriti kako je Hrvatska i što je sve proživjela do svoje samostalnosti i ovu snagu koju crpi iz sebe jer jedino iz sebe možemo rasti, tako da uvjeren sam ovaj Državno pedagoški standard daje veće šanse i rekao bih, vjerujem da će se svi s time složiti, na neki način okrupnjava naš doprinos razvitku modernog hrvatskog školstva koji u velikom dijelu dobiva europske oblike ali na hrvatski način jer nema jedinstvenog europskog obrazovnog sustava i to držim važnim i vjerujem da i najveći kritičari neće moći oduzeti tu snagu i tu odgovornost koju ima Državni pedagoški standard, tim više ako znamo što je sve učinjeno na kurikularnim promjenama preko Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda u osnovnim školama a i sve drugo što je činjeno na oblikovanju cijeloga sustava. Želim ovdje još nešto reći, da proučavajući europske sustave obrazovanja iznijet ću jedan mali zanimljivi slučaj Republike San Marino koja je u jednom velikom talijanskom moru taj otok. Čujte, među 60 milijuna Talijana za očekivati je da će oni uvijek naći model kako će preživjeti. Ali kako će mali San Marino? Vidite što oni najviše ojačavaju u svom sustavu. Ojačavaju poduku i obrazovanje svoje djece od 3. do 6. godine života i od 15. do 18. godine života. Dakle, oni koji su brojčano mali pokušavaju sačuvati sebe. To mislim da je neka poduka i za druge narode, a i nas Hrvata nažalost nema tako puno u Hrvatskoj. Ima nas isto toliko vani a to je jedan razlog da probamo sačuvati sebe i sebe, a to je ako imamo jako obrazovanje i tu nalazim elemenata da ovo produženje obveznog obrazovanja do 18. godine ovaj standard koji ujednačava te uvjete na svim onim razinama što smo govorili je nova snaga i nova kvaliteta koju imamo u obrazovanju. Naravno, čuo sam i neke kritičke osvrte kao recimo ovaj, da doista standard pokreće neka nova rješenja koja nisu još ozakonjeni. Točno. Pa cijeli ovaj sustav, rekao sam koje su to brojke, koliko je to veliki sustav, pa on se i dešava sav u hodu i on ima jednu veliku komunikaciju između središnje države recimo to tako i jedinica lokalne uprave i samouprave što je logično, nešto na razini decentraliziranog ali treba još više na onoj zajedničkoj suradnji. Ali to traži jednu novu svijest, jednu novu odgovornost jer inače je teško ujednačiti i realizirati u praksi to što svi želimo za kvalitetu našeg recimo to tako obveznog obrazovanja, to znači do 18. godine. Ja ovdje sada želim malo u svojoj raspravi reći na što se to konkretno odnosi, o čemu govore ta mjerila pa ću pokušati malo ipak prikazati iako smo do sada i čuli da je riječ o mjerilima koja najviše definiraju broj razrednih odjela recimo u osnovnoj školi ali i u srednjoj školu, u pojedinoj školi tako da su to one teme koje stvaraju neke idealne uvjete. Naravno da idealnim uvjetima treba težiti ali se treba i prilagođavati. Dakle, standard je šansa da se ta mjerila uokvire. Isto tako, mjerila za broj učenika u razrednim odjelima. Kao državni tajnik mogu reći da nije bilo skupa na kojem nije bila ta rasprava. Naši zastarjeli pravilnici su govorili da otprilike 32 učenika što doista izlazi iz svih okvira, broj učenika može biti. Neki su išli i preko te brojke a ima i primjera da je bilo puno ispod te brojke. Ali sada smo se bitno pomaknuli od te točke i stvaramo primjerenije uvjete, ali ti primjereniji uvjeti nažalost koštaju ali vidjeli smo da to to što košta je ustvari šansa za sve nas i ono rast i sebe. Ovdje je riječ mjerila za učitelje, stručne suradnike, ravnatelje i druge radnike, tako od vrtića do srednje škole. Tu su mjerila za stručna usavršavanja što je jedna vrlo važna dimenzija. Uostalom, ona je ugrađena u naš cjelokupni život, u naš cjelokupni rad i na ovoj vertikali ili na ovoj širini obrazovanja cjeloživotno učenje je nešto što ne može izbjeći nitko od nas tako da i nakon završetka obvezne škole ostaje otvoreno nakon sveučilišnog ili veleučilišnog studiranja ili odmah odlazak na tržište rada. Očekuje se i ta ta cjeloživotna poduka da bismo bili konkurentni na tržištu. Ovdje u ovim standardima su i mjerila za financijske uvjete rada, isto tako mjerila za posebne potrebe gdje smo danas o tome puno čuli. Doista posebne potrebe u obrazovanju mogu biti i prema gore i prema dole, ono što je gospođa Škulić pokušala reći jer Hrvatska se bavi i darovitom djecom koja imaju posebne potrebe i u vrtiću i u osnovnoj školi, tako da je to ovdje izraženo. Svakako mjerila učeničkih standarda, tu je prijevoz učenika, prehrana učenika, udžbenički standard itd. Ja sam si ovdje, slušao sam rasprave kolega pa ne želim ponavljati neke dimenzije i drago mi je da dosta imamo jedinstveno stajalište oko ovih standarda. Ali ovdje želim nešto reći kada je riječ o predškolskoj dobi odnosno o prijedlogu Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe. Treba istaknuti i to da će se donošenjem ovog dokumenta ostvariti jedina preostala obveza uređivanja djelatnosti iz članka 22. zakona, dakle o predškolskoj predškolskoj dobi govorimo, mjerila za izgradnju, opremu, didaktička sredstva i pomagala a koja se mogu izraditi i donijeti tek nakon donošenja ovog standarda što govori da je sustav već dobro oblikovan ali da još je jedna dimenzija nedostajala. Ali nisam čitao samo radi ovoga razloge donošenja i što će se popraviti nego i zbog sljedećega kada je riječ o predškolskom odgoju. Nadalje, donošenje ovog Državnog standarda pridonijet će provedbi mjera iz nacionalne populacijske politike, Nacionalnog plana aktivnosti za prava i interes djece od 2006. do 2012., područja odgoj i obrazovanje, uloga obitelji u podizanju i odgoju djece, djeca pripadnici nacionalnih manjina, djeca s posebnim potrebama te Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine. Zašto sam ovo spomenuo? Jer sam vidio da su rasprave danas bile tako usmjerene i da upućuje upravo na ovu povezanost, na ovu integriranost sa svim drugim segmentima i to je dobro što je uvažio Državni pedagoški standard i tu nalazim jednu novu snagu. Isto tako dopustite mi da u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice iznesem još nekoliko podataka vezano za prijedlog prijedlog državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava i srednjoškolskog sustava gdje su oni vrlo slični jer se tu donosi niz mjerila za rad škola od mreže osnovnoškolskih ustanova tako i srednjoškolskih, veličine škola, mjerila za rad škola s otežanim uvjetima rada, mjerila za organizaciju i izvođenje odgojno obrazovnog rada, mjerila za školovanje djece s teškoćama, mjerila za školovanje potencijalno darovite djece, mjerila za škole učenika pripadnika nacionalnih manjina, mjerila za školovanje hrvatske djece u dopunskoj nastavi u inozemstvu, mjerila za radnike u sustavu osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, mjerila učeničkog standarda itd. ali ovdje bih pokušao to malo kroz brojke, da dobijemo jednu sliku o čemu je riječ i kako se konkretno podupire i što standard konkretno donosi. Evo recimo standardi su postavljeni razvojno i s koeficijentima izvodljivosti u vremenskom rasponu od 2008. recimo smanjenje broja učenika u razredu do 2022. sportske dvorane. To je taj raspon. Ali nemojmo zaboraviti recimo da danas u Hrvatskoj imamo 871 osnovnu školu i jednu još koja obrazuje odrasle. Ali sljedeće podatke ne znam da li su vam poznati. Do 100 učenika je u 70 osnovnih škola. Dakle imamo 70 osnovnih škola od tih 871 koje ima do 100 učenika to je 8%. Idealnih osnovnih škola gdje od 200 do 400 učenika imamo 29% ili 249 škola, od 400 do tisuću učenika imamo 366 u Hrvatskoj što je 42% do cca tisuću i 600, ima čak jedna u Pazinu u Istri tisuću i 700 ima 5%. Zašto ovo spominjem? Jer upravo ovaj pedagoški standard bi trebao u jednom normalnom vremenskom razdoblju ovo uravnotežiti. To nije laka zadaća. Mi se moramo s time suočiti, to treba osvijestiti, ali u svrhu onih ciljeva koje smo rekli da za nas obrazovanje Isto tako želim reći da imamo i škole s posebnim statusom, tako kao što su otočke škole ima ih 5%, škole s otežanim uvjetima rada ima 4% i škole u području od posebne državne skrbi ima 12%. To treba isto uvažiti, to su neke specifičnosti koje mora suptilo se provesti kroz cijeli sustav i ovo što je važno i zato sve one skeptike koji misle da ne možemo postići ove ciljeve demantira i ovo što je ministarstvo do sada činilo. Evo primjera. pred pet godina kada je Hrvatska demokratska zajednica preuzela odgovornost za ovo ministarstvo i ovaj sektor, bilo je čak oko 7% škola u 3 smjene. A znate koliko ih je danas? Tri i pol. Tu spada i Zagreb kojega treba pohvaliti da je imao 23 škole u tri smjene pred pet godina, a sada ih ima nešto više od 10. To su veliki zaokreti, ali to je dobro za svih, jer obrazovanje ulazi u svaku kuću i to se jedna nova svijest javlja koja stvarno govori da možemo ove projekte dovesti kraju. Isto tako želim reći sljedeće, da većina škola u tri smjene i u Splitsko-dalmatinskoj županiji i u Gradu Zagrebu. To su činjenice. Zatim najveći broj škola koje rade u jednoj smjeni zamislite gdje, u Istarskoj županiji čak 67% i Primorsko-goranskoj županiji čak 60%. To su vrlo su mobilni u tome i moram reći također, dobro poznam te prostore, da su neke probleme već riješili. Isto tako želim reći da do 2000. godine Hrvatska ima cilj prema ovim standardima ukinuti tri smjene. To je realan cilj i njega ćemo ostvariti. Do 2018. godine bi se ukinula bi se ukinula i dvije smjene u osnovnoj školi. Recimo u srednjoj školi malo drugačija situacija zbog specifičnosti, ali nemam vremena sada to objašnjavati ali recimo rad srednjih škola u smjenama, u jednoj smjeni radi 24% škola, a u dvije smjene 76%. Do 2012. godine ukinuti rad škola u smjenama. Dakle to je isto jedan cilj koji si postavlja srednjoškolski sustav. Isto tako veličina škole, oko toga su se vodile stalne rasprave. Idealna škola, osnovna škola prema državnom pedagoškom standardu je škola koju pohađa 400 učenika, a broj učenika u razredu 20. To je jedan idealni, a ovaj standard ipak malo postavlja te ciljeve malo fleksibilnije tako da smanjuje broj učenika, tako da će biti ona gornja granica 28, a donja dakle 12 odnosno 14. Većina škola prema broju učenika u srednjoj školi, optimalna veličina škola je od 400 do 500 učenika tako smatra standard, a broj učenika u razrednim odjelima optimalno 24, maksimalno 28, danas je to i preko 30 i znamo naše prigode. Osnovne škole glede dvorana, dvorane su nekako najinteresantnije i uvijek kad smo na terenu uvijek doneseš barem ideje o tri nove ili četiri dvorane. Dvorane, danas osnovne škole imaju 41% osnovnih škola ima svoju dvoranu, pardon nema svoju dvoranu 41%. Dakle do 2022. se planira da bi sve škole imale svoje dvorane. To je dosta daleko, ali je možda financijski tako realno jer su to skupe investicije. Srednje škole glede dvorana od 413 srednjih škola, čak 350 ili ima školsku dvoranu ili je ima na korištenje. 15% nema vlastitu dvoranu, tu je situacija puno puno bolja. Glede stručnog usavršavanja to je jedna vrlo kompleksna tema i kada smo radili na promjenama u obrazovanju kroz hrvatski nacionalni obrazovni standard, onda uspjeh tog projekta upravo se sastojao u poduci, u poduci, u stručnom usavršavanju ne samo učitelja nego stručnih suradnika i ravnatelja a ja bih rekao svih subjekata u obrazovanju. Jer molim vas lijepo, ovako velike i zahtjevne zadaće nije moguće učiniti ako nemamo zajednički obrazovni rast. Što to znači? To znači da su ovi standardi za svih dobri, a obrazovni rast da onoga tko se bavi školstvom u općini pa do države da mogu imati zajednički napredak do sveučilišta, do agencija, do ne znam stručnjaka, do instituta, jer ako mi ne razumijemo kamo vučemo poteze onda dolazi do slijepih ulica i dolazi do onoga što vuče nazad. Hrvatski nacionalni obrazovni standard je pokazao da to može. Isto tako vidim da je počelo svijetliti, želim još samo nekoliko podataka. Dakle posebno se ovdje s obzirom da od nedavno smo krenuli u obveznu srednju školu, tu je onda sada svake godine se realizira prijevoz, odnosno one obveze koje nameće takav nacionalni program, a tu je naravno opremanje modernom opremom i didaktičkim materijalom do 2017. godine se misli da se može opremiti sve osnovne škole, a srednje škole nešto i brže. I ovdje bih rekao da je ovo jedan program koji govori da se neka nova radna mjesta uvode recimo u osnovne škole, pa imamo neke nazivlje zaposlenika i suradnika, kao što je prevoditelj znakovnog jezika, romski pomagač, pomoćnik u nastavi, pratitelj za obuku plivanja, mobilni timovi polivalentnih stručnjaka za djecu s teškoćama, za male škole itd. a novi zaposlenici i suradnici u srednjim školama su voditelji tehničkih centara, voditelji obrazovanja obrazovanja odraslih i stručni suradnici. I možda jednu rečenicu. Obrazovanje je jedna otvorena knjiga tako i standardi moraju biti otvoreni i teško je danas nacrtati obrazovanu obrazovanu osobu 2022. godine. To bi bilo možda nemoguće za bilo koga od nas, ali onda ta otvorenost daje mogućnost daljnje dogradnje. I ja želim reći, da u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice podržavamo ovaj prijedlog. Hvala.

kolega Šetić je rekao da se standardima utvrđuje napredovanje učitelja i stručnih suradnika. O napredovanju učitelja i stručnih suradnika u standardu imate točno 13 riječi postupak, način i uvjete napredovanja učiteljska zvanja propisuje ministar nadležan za obrazovanje. Malo je pretenciozno tvrditi da se standardom utvrđuju standardizirana napredovanja učitelja i suradnika. Drugo, izrekao je ova super Vlada pod vodstvom dr. Ive Sanadera jedina imala snage i produžiti će trajanje obveznog obrazovanja. To naprosto nije točno, obvezno obrazovanje u Hrvatskoj još uvijek traje samo 8 godine, bez obzira na to što svi okolo pričali da imamo intenciju ga produžavati, ali još ga produžili nismo. Vi to jako dobro znate. I treće, rekli ste da je veliki napredak u ovim standardnima što se broj učenika smanjuje sa 32 u osnovnim školama na po ovom prijedlogu standarda maksimalno 28. Ja neću reći ni kao prosvjetar da je razlika od 32 i 28, znači četiri učenika mala, no međutim problem je što je standard rastezljiv kao kauguma, on omogućava optimalno 24 minimalno 20, najviše 28, a to je velika i velika razlika. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Klub zastupnika SDSS-a, gospodin zastupnik Ratko Gajica. Izvolite.

iznijeti ovdje nekoliko stavova koje mi u pogledu ove materije imamo. Prije toga želim reći nešto što je ovdje već i spomenuto da smo imali prethodnu raspravu u u odborima i ako mogu tako reći čak i neformalno i htio bi reći, istaći da je ona vođena u poželjnoj atmosferi i računam da i ova priča saborska pa i ono što bude razgovarano u primjeni amandmana ili u uvažavanju amandmana također da će biti u nekoj vrsti ili u svakoj vrsti, da kažem tako poželjne atmosfere. Ja ću ove stavove koje sam spomenuo iznijeti u nekoliko slijedećih točaka, iskaza, kako god hoćete. Prvo, ovdje se radi o važnim dokumentima koje, ja mislim da treba podržati i mi kao klub ćemo ga podržati i zbog toga što se ovdje radi o važnoj materiji, naprosto važnoj oblasti, ali i zbog toga što predloženi dokumenti zaslužuju oduzmi dodaj, uz ove ili one primjedbe ili prijedloge zaslužuju takvu podršku. Razlozi zbog čega imamo takav stav mogli bi se iznijeti u slijedećih nekoliko stvari. Prvo radi se o ujednačavanju uvjeta rada i poučavanja u odgoju i obrazovanju što je višegodišnja težnja. Ja mislim da je to i višegodišnja i društvena težnja i višegodišnja potreba naprosto zato da se između ostaloga i svi segmenti u toj oblasti koliko je god moguće stave u isti položaj. S druge strane tu se uspostavljaju neka recimo tako vezujuća mjerila koja onda društvu nalažu da svugdje stvori približno jednake uvjete nezavisno od toga kakvi su uvjeti življenja i materijalne mogućnosti u lokalnoj sredini. To je također za te koji su uvjetno rečeno hendikepirani, materijalno prije svega dobitak. Slijedeća stvar koja se tu može reći donošenje ovih standarda s jedne strane jest pravedno, a s druge strane i na kratku i na dugu stazu je društveno korisno i od toga se ne smije odustati. Mi smo potpuno svjesni da se tu radi o poslu koji je dugoročan, radi se o poslu koji na ovaj ili onaj način dosta košta i mogu se tu izvoditi ovakve ili onakve kalkulacije, ali mislim da prihvaćanjem ovog standarda jednom raspravom koju i danas ovdje imamo koja to podupire rekao bih bez bitnih rezervi, pokazuje da se materijalnim kalkulacijama ovi ciljevi koji se ovdje uspostavljaju ne smiju dovoditi u pitanje. Ja se nadam da se to i neće dovoditi u pitanje. Druga stvar koju ovdje želim reći to je mi danas govorimo o standardu, govorimo o tri dokumenta u različitim stupnjevima odgoja i obrazovanja. Međutim, ja mislim da ne treba zaboraviti, da je vrlo važno zapravo ne zaboraviti, da kad govorimo o pedagoškom standardu da onda govorimo u sklopu ili da govorimo i o sklopu još nekih važnih elemenata i okolnosti s kojim je to nužno povezano ili s kojim to mora biti nužno povezano. Dakle, jedno je pedagoški standard kao što bi se moglo reći kao optimalni jednaki uvjeti, skraćeno govoreći. Druga stvar koja se tu javlja koja je namjerno to govorim zato što mislim da to treba namjerno povezivati. To je obrazovni standard dakle ono što uspostavlja obrazovni program i ono što obrazovni program traži da se kroz nastavu realizira. Treća stvar koja se ovdje javlja kao važan elemenat to je pitanje struke. Pitanje struke kroz kompetenciju i kroz odgovornost onih koji u obrazovnom sustavu rade ili i oni koji za taj sustav odgovaraju po cijeloj vertikali, od portira do ministra. I četvrta stvar koja je tu važna, koja je u tom sklopu i u tim okolnostima, to je uža ili šira društvena podrška, užoj ili široj sredini ovim pitanjima, ovom zadatku u ovom sustavu. Ja sam ovo naveo zato što ja mislim da se to mora tako gledati cjelovito jer i kad donesemo pedagoški standard, onda on, sam po sebi, bez ovih elemenata, bez jačanja odgovornosti po vertikali, neće biti moguće realiziran na način kako je to nužno, kako bi trebalo, kako je korisno i kako je pravedno. Još jedna stvar je tu važna, ili može biti da je prije svega ta stvar važna. Malo prije je ovdje rečeno, kad se tu zbroji, tu ima nekoliko stotina hiljada djece, ljudi u sustavu. I to radi se o oblasti koja je izuzetno osjetljiva, prije svega, kad su djeca u pitanju i zato se o ovoj stvari, kažem, mora govoriti kroz sve ove elemente i mora se, prije svega, jačati odgovornost kroz sve ove elemente i podizati ukupna društvena odgovornost svih nas u odnosu na ciljeve koje tom sustavu uspostavljamo ili dajemo. Treća stvar koju ovdje imam potrebu reći, to su neke specifičnosti koje izdvajam u dvije točke, recimo tako. Postoje u Hrvatskoj, postoje neke sredine koje zbog svojih materijalnih mogućnosti ili nemogućnosti ili zbog nekih drugih okolnosti, ne mogu reći da su hendikepirane, ali u odnosu na prosjek i u odnosu na one koji su razvijeniji i odmakli nešto više, jesu u nekoj vrsti hendikepiranog ili neravnopravnog položaja. Tu se radi o težim uvjetima življenja i rada, radi se o stanovitoj zapuštenosti, i socijalnoj i ekonomskoj, radi se o velikom broju ljudi koji egzistiraju na socijalnoj pomoći i to posebno izdvajam zato što je tu u pravilu manja pedagoška podrška djeci, a zapravo bi, s obzirom na okolnosti, morala biti veća. morala biti veća. Tu sad ima i nešto što, naravno, ne želim špekulirati. To su prostori koji imaju više djece, to su familije koje vrlo često s djecom, kao brojem, kalkuliraju u obliku glavarine, koliko će se za to dobiti novaca da bi familija imala prihode, da na socijalnoj pomoći opstaje što je moguće duže vrijeme. I kad tako stvar uprostite i kad se nema senzibilitet za takve odnose, onda se to, prije svega, odražava na djecu bez obzira kojeg su uzrasta. Ja, naravno, znam da se ne može to riješiti simetričnim, krilim ili kakvim drugim kriterijima pedagoškog standarda, ali na ovo ukazujem zato da se u cijeloj vertikali i odgoja i obrazovanja, oni koji po toj vertikali vode o tome računa, moraju obratiti pažnju i na ovu vrstu specifičnosti zato što je ona u mnogim sredinama životno vrlo aktualna i predstavlja odgojnu, pa i društvenu opasnost, s posljedicama koje nisu zanemarive. Druga stvar koju ovdje ističem kao specifičnost, to je ovo tretiranje u ovim standardima, tretiranje pripadnika manjinskih zajednica. Ja nisam nezadovoljan onim što piše u prijedlogu ovih pedagoških standarda, bez obzira što mislim da neki amandmani koje smo predložili zaslužuju da se uvaže prosto zato što bi bilo dobro da, kako god, što imate djecu i familije koje imaju, recimo tako, manjinske karakteristike, a veće teškoće po drugim osnovama. Tako isto i pripadnici manjinskih zajednica imaju stanovite teškoće samom svojom činjenicom pripadnosti. I bilo bi dobro da se u pedagoškim standardima o tome nekako vodi računa i da se tu naprave neki ustupci, pa da se ovi amandmani, koje sam spominjao, uvaže makar to nešto više koštalo, a ne košta nešto osobito. I još ću nešto reći, reći ću zapravo jednu ilustraciju koja jeste malo maliciozna, ali ja zapravo nemam namjeru biti maliciozan. Kad govorimo o ovim sredinama sa stanovitom pedagoškom zapuštenosti i kad kažem da upravo na tim prostorima treba veći senzibilitet i pojačana odgovornost, imam u vidu, recimo, sljedeći primjer. Znam ravnatelja osnovne škole koji na svom službenom i u vršenju svoje službene uloge, govori jezikom kao iz svoje avlije. To je, pretpostavljam, usamljen primjer. Ali i takvi usamljeni primjeri u oblasti koja je vrlo osjetljiva moraju se, po mom mišljenju, vidjeti i moraju se ispravljati. koju ovdje hoću spomenuti, to je ovo pitanje amandmana predloženih i ja sam s kolegom Radinom supotpisnik jednog od tih amandmana. To podupire i klub manjina i znam da postoje i neki drugi amandmani. I ja apeliram da se ti amandmani ugrade u ovaj prijedlog dokumenta, makar i u nešto izmijenjenom obliku, ali da se postigne se postigne taj "povoljniji odnos", ovdje se radi o manjinskim zajednicama. Vjerojatno se u nekim drugim amandmanima radi o nečemu drugome, ali da se, dakle, ima senzibilitet, s obzirom da je ovaj prijedlog pedagoškog standarda otvoren i po sadržaju i po rokovima. Onda ja mislim da treba tu otvorenost pokazati i kad se govori o ovim amandmanima. Toliko, zahvaljujem. **Šeks, Vladimir gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodine državni tajniče. Već smo ovdje danas u dosadašnjoj diskusiji čuli da se pedagoškim standardima utvrđuju svake vrste uvjeta u kojima se odvija nastava, odnosno odgojno-obrazovni proces. Razumljivim rječnikom rečeno u idealnoj situaciji potpune implementacije pedagoških standarda, ma kakvi god oni bili, oni trebaju osigurati da se sva djeca u Hrvatskoj školuju u jednakim uvjetima, odnosno odnosno da se izbjegnu razlike koje su danas pokatkad i dramatične. Imamo razreda u kojima ima i petnaestoro djece, kao i onih u kojima jedan nastavak radi s njih četrdesetero. Neke su škole sjajno opremljene. Tamo se nalaze u njihovim učionicama sva čuda novih tehnologija, dok istovremeno u Hrvatskoj postoje škole kojima je fotokopiranje materijala ili nabavka didaktike znanstvena fantastika. Novi trendovi, ali i zahtjevi idu ka tome da se traži vanjsko vrednovanje u obrazovanju čiji je bitni dio i državna matura koja se upravo ovih dana koprca u nesnalaženju i neradu ljudi iz ministarstva i nadležne agencije. Mi ih ne možemo, kolegice i kolege, tražiti vanjsko vrednovanje i sve na kraju škole testirati istim instrumentima ako djeci nismo osigurali isti start i iste uvjete školovanja. Mi iz SDP-a smo na to upozoravali kada su se donosili propisi o državnoj maturi i upravo smo tada zahtijevali da se konačno donesu pedagoški standardi. I sada konačno iako je tada prije nekoliko godina nam bilo rečeno da će biti u roku od 6 mjeseci s nekoliko godina zakašnjenja i nakon što već petnaestak godina u Hrvatskoj kolaju razne varijante pedagoških standarda danas ovdje o njima i raspravljamo. Mi iz SDP-a te standarde doista doživljavamo kao jedne od ključnih dokumenata za hrvatsko školstvo i u tom smislu smo mnogo očekivali od konkretnih prijedloga ovih pedagoških standarda. unatoč tome što je matični odbor za obrazovanje vratio prvotne prijedloge tekstove pedagoških standarda ministarstvu na popravak oni nisu doživjeli nužne i potrebne promjene. Nekoliko je velikih problema oko ovih pedagoških standarda. Prva klasa problema su problemi koncepcijske naravi. Naime, kolegice i kolege standardi što je i čini mi se rekla i gospođa Vican u uvodnom izlaganju oni po svojoj prirodi moraju proizlaziti iz Zakona o osnovnom, odnosno srednjem školstvu, odnosno predškolskom odgoju s jedne strane, odnosno iz nastavnog plana i programa, odnosno nacionalnog kurikuluma s druge strane. U tom smislu radi se o duboko funkcionalnim dokumentima. I tu dolazi do prve zbrke koja je inače poprilično učestala situacija za Ministarstvo obrazovanja. Novi zakoni kao i nacionalni kurikulum se najavljuju za donošenje u ovoj godini, a mi standarde ovdje donosimo prije tih dokumenata. Iako, ti standardi između ostalog definiraju i prostorne uvjete odvijanja nastave. Nije svejedno kakvu će metodiku da tako kažem propisati novi nacionalni kurikulum, jer o njoj direktno ovise i zahtjevi za školske propise ako hoćemo stvari napraviti kako to struka propisuje. Druga vrsta velikih problema su problemi supstancijalne naravi. Standardi bi onako kako ih mi u SDP-u vidimo trebali propisivati minimum. Nasuprot tome, konkretni prijedlozi standarda o kojem ovdje danas raspravljamo obiluju nesporazumima i dvosmislenostima. Sve je prepuno formulacija kao što je citiram iz standarda za osnovno školstvo. Optimalan je broj učenika u razrednom odjelu 20 najmanji 14, najviši 28 učenika. Što li nam kolegice i kolege govori taj tzv. standard? Određuje li on jednoznačno uvjete ili dalje dozvoljava velike razlike. Odgovor je očit, a iz njega se iščitava ne samo supstancijalno nerazumijevanje biti pedagoških standarda već i zapravo nespremnost i neodlučnost da se zaista svoj djeci u Hrvatskoj osiguraju jednaki uvjeti. Jer po ovim standardima, a ovakvim primjera ima koliko hoćete u ova tri teksta vidimo da će i dalje moći postojati razredni odjeli u kojima učitelj radi s 14, kao i oni u kojima učitelj radi sa 28 učenika. Ima ovdje dosta prosvjetara u Saboru, ali nadam se da i vama koji niste prosvjetari potpuno jasno da ne može biti ista kvaliteta nastave u odjelu koji ima 14 učenika na jednog učitelja u odnosu na one u kojima se nalazi 28 učenika na jednog učitelja. I tu standard pada u svojoj temeljnoj zadaći. Osigurati svoj djeci jednake uvjete školovanja. Ponavljam, ovo je samo jedan takav primjer i standardi njima zaista obiluju, vezano uz vrijeme i implementaciju ovih programa. Ne znam, možete li vi zamisliti 2022. godinu? Ne znam kako vi, meni osobno je prilično teško zamisliti tehnološki, tehnologijski gledano tako daleku budućnost. Jer, 15 godina u budućnost u redu ovako brzih tehnologijskih promjena može značiti neopisivo različitu sadašnjost od one koju imamo danas. Ili, ilustracije radi. Djeca koja su u ponedjeljak prosvjedovala i uspjela ishodovati odgodu državne mature sav su štrajk organizirali super komunicirajući e-mailom posredstvom socijalnih mreža prvenstveno facebookom, blogovima i slično. Sve su to novotarije koje su se u Hrvatskoj razvile u nekoliko posljednjih godina. Ili, prije 15 godina e-mailovi su bili rijetkost, a danas posredstvom širokopojasnog interneta i razvojem socijalnih mreža stvara se potpuno novi medij koji mijenja i funkciju škole. I sad, u takvoj zapravo tehnologijski izvjesnoj, ali potpuno nepoznatoj budućnosti naše ministarstvo si daje za pravo propisivati kako će izgledati učionica te 2022. godine. Naravno, na žalost potpuno razočaravajuće. Primjer, pedagoški standard opisuje kako treba izgledati učionica osnovne škole, između ostalog i te 2022. godine i kaže citiram: “Oprema na razini učionice. Radni stolovi za učenike dvosjedi. Radni stolovi za učenike jednosjedi. Stolci sa naslonom za učenike. Stol za nastavnika sa računalom. Stolac sa naslonom za nastavnika. Trodjelna školska ploča, audio linija, zidna ploha za izložbe, ploča sa mekanom oblogom i magnetna ploča, ormari, vitrine i police, te komplet prve pomoći. Kolegice i kolege, ja kad sam to čitala, podsjetilo me na opremu učionice kakve su bile ono u vrijeme Ivice Kičmanovića što smo čitali u onim romanima. Pa danas je u gotovo dobrom dijelu bolje opremljenih škola, a ima ih takvih multimedijski projektor gotovo svakodnevica, a nama ministarstvo propisuje kao standard kredu i ploču uz dodatak audio linije. Što li se samo dogodilo sa pompozno najavljivanim projektom pametnih ploča? Standard propisuje jednu po školi. Istine radi, valja reći da su opremu učionica srednjih škola predviđa LCD projektor, ali nam nije jasno zašto on nije obavezan i u osnovnoj školi obzirom da je zahtjev za zornošću nastave, obzirom na razvojnu dob djece potrebniji i češći u osnovnim školama. Tako postavljeni standardi na tako dug rok s izuzetkom standarda za predškolski odgoj, to za njega ne vrijedi otkrivaju još jedno lice ovih prijedloga. Oni su naprosto u tom dijelu zastrašujuće anakronični. Četvrto. Ovi prijedlozi standarda su izuzetno neujednačeni, tj. pisani su po izuzetno neusklađenim uvjetima. S jedne strane neki se detalji seciraju i propisuju do mikroskopske preciznosti, pa tako u standardima stoji točna i precizna širina hodnika. Definira se da primjerice gazište stube mora biti najmanje 33 centimetra, te da se u učionicama treba osigurati najmanje 4 izmjene zraka na sat uz najveću brzinu strujanja zraka 0,2 metra u sekundi, te da u učionicama treba osigurati relativnu vlažnost zraka od 45 do 55%. S druge strane, neke za školstvo esencijalne stvari, posebno to vrijedi za osnovnoškolski standard, primjerice, oprema kabineta za fiziku ili biologiju i slično, mjerila za didaktičku opremu. To se uopće ne spominje, toga u standardima nema. Nešto u tom smislu, ali nedovoljno precizno, se definira u standardu za srednje škole. Kad smo već kod tih detalja, ne mogu nespomenuti kao svojevrsni kuriozitet članak 49. iz predškolskog standarda koji u stavku 2. kaže kako je prirodna osvijetljenost najznačajniji psihološki, i pazite sad, fiziološki čimbenik za radne uvijete. Potom se u stavku 4. govori kako sobe moraju biti optimalno osunčane zbog baktericidnog djelovanja. No, u stavku 5. se propisuje kako mora postojati zaštita od izravnog prodiranja sunčevih zraka, kako ne bi došlo do pregrijavanja. I onda u stavku 6. se opet ponavlja optimalno sunčevo osvjetljenje, jel' zbog baktericidnog djelovanja, te da se mora osigurati zamračenje. To je najmanje i jedan stavak previše, da ne kažem i neke besmislice, pa stoga sugeriramo ministarstvu da još jednom dobro pročitaju sve standarde, onako vrlo precizno i sve formulacije kako se zapravo ljudi ne bi godinama ismijavali nad nekim formulacijama, što je slučaj s jednim drugim standardom iz ovlasti obrazovanja. iako propisuju uvijete za školu 21. stoljeća, u nekim mjerilima i standardima naše ministarstvo nikako da se makne iz 19. stoljeća. Standardi se potpuno kruto drže razredno predmetno-satnog sustava i zapravo onemogućuju organizaciju nastave u vidu projektnog dana i sličnih suvremenih nastavnih organizacijskih oblika. Ukratko, standardi umjesto da nude razvojnu viziju školstva, cementiraju ono što je do sada funkcioniralo uglavnom temeljem svojevrsnog običaja. Šesto, dolazimo do jedne jako bolne teme financiranje. Implementacije pedagoških standarda traže i značajna financijska sredstva i s razine državnog proračuna kao i s razine lokalnih proračuna osnivača. Kako su osnivači škole i vrtića jedinice lokalne samouprave, ovim standardima mi na njih prebacujemo odgovornost, a da istovremeno ne osiguravamo sredstva niti propisujemo novi krug decentralizacije. Jedan pomalo apsurdni detalj. Od potrebnih preko 10 milijardi kuna investicija koje se moraju uložiti i koje moraju osigurati osnivači, dakle gradovi i županije, na tih 10 milijardi kuna država će ubrati 22% PDV-a, te će na primjeni standarda država debelo zaraditi. Još je jedna stvar zaboravljena u cijeloj priči. Kod donošenja proračuna državnog, Vlada svake godine donosi minimalne financijske standarde kojima određuje visinu decentraliziranih sredstava koji nisu u skladu s ovim standardima i neće moći biti, jer se donose temeljem različitih propisa. država s jedne strane određuje standarde, a s druge ne osigurava sredstva i od jedinica lokalne samouprave očekuje da ih ispuni bez dovoljne količine decentraliziranih sredstava uz krajnje restriktivnu politiku zaduživanja. Ovdje smo mnogo čuli do sada i mislim da je važno reći da toga moramo biti svi ovdje svjesni, da primjena ovih ili nekakvih drugih standarda će upaliti samo ukoliko se osigura financiranje. U suprotnom, sve ostaje samo prazno slovo na papiru i još jedno neostvareno obećanje. Obrazloženja standarda u tom smislu ne ulijevaju nadu, jer primjerice, u srednjoškolskom standardu, Vlada nam piše da je potrebno za 2008. godinu osigurati 294,5 milijuna kuna, a samo u retku ispod priznaje da je osigurala 78 milijuna kuna, te tom iznosu, kako bi se opravdala, dodaje nedefinirane iznose iz CEB-a 5 i zajma EIB koji bi se provodili i da nismo donijeli standarde, te opet ne definira ni dio od decentraliziranih sredstava koji i bez primjene obih standarda jedva pokrivaju zakonom namijenjene namjene. Stoga smatramo da se na razini Vlade, osim političke odluke, da se ide u donošenje pedagoških standarda, se treba donijeti i adekvatna financijska odluka, jer inače od implementacije standarda neće biti ništa. Neke stvari u standardima nema ili nisu napravljene prije, a trebalo ih je biti, ili barem mi kao zastupnici koji o tome odlučujemo, o tome nismo dobili podatke. Snimka postojećih stanja u školama, dakle čuli smo, postoje različiti razine razine stanja u školama, dakle bez točne snimke, precizne kakvo stanje jest, teško da možemo vidjeti što i kako treba mijenjati. Odnosno, s druge strane, nigdje nismo u obrazloženjima dobili dokaza da je rađena zapravo demografska studija, odnosno projekcija broja djece u periodu za koji se standard propisuje. Jer mi danas ne znamo za koju djecu i na kojim područjima trebamo graditi školu, jer pišemo standarde za djecu ovih srednjoškolaca koji su prekjučer prosvjedovali. Mislim, govorimo o razdoblju od 15 godina, o djeci koja će ići u školu koja se još danas nisu niti rodila. Naravno, u standardima ima i nekih stvari koje ne spadaju u standard. Primjerice opterećenja nastavnika, opterećenja učenika, mislim da je to pitanje zakona, odnosno nastavnog plana, kao i svi standardi vezani za udžbenike. Jer definicija udžbenika je u Zakonu o udžbenicima, udžbenik limitira isključivo na knjigu. Mislim da trebamo cijeniti knjigu, ali da treba govoriti i o mogućnosti multimedijskih sredstava u zadaći udžbenika. A s druge strane postoji udžbenički standard koji definira neke stvari. Naše zastupnice i zastupnici iz Kluba SDP- a će u pojedinačnim raspravama iznijeti pojedine detalje, stoga ne bih u ime kluba dužila o tome. I dozvolite mi na kraju samo nekoliko zaključnih napomena. Pedagoški standardi su izuzetno važni dokumenti, uz možda zakone i načelni kurikulum, apsolutno najvažniji dokumenti koji se odnose na školstvo. U tom smislu mi iz SDP- a smo od njih imali velika očekivanja i smatrali smo potrebnim da je oko pitanja pedagoških standarda potrebno postići ne samo stručni već i politički konsenzus, obzirom da se zaista radi o dugoročnim dokumentima. No, kako standardi obiluju mnogim koncepcijskih i supstancijalnim zabludama, obzirom da su anakronični neujednačeni i u konačnici, zapravo financijski neodrživi, oni ne mogu dobiti našu potporu. Zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo jedan ispravak. Gospodin Anton Mance. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, ja bi ispravio krivi navod kolegice koja barata ovdje brojkama gdje govori o broju učenika u razredima. Ona sve svoje bazira na idealnim brojkama, međutim, ne znam da li je jer radi se ovdje o broju učenika. Da li će biti 14, da li će biti 20 ili 28, mi imamo područja koja imaju manji broj djece. Radi se o područjima od posebne državne skrbi, radi se o brdsko-planinskim područjima i radi se o otocima. Prema tome, treba uzeti u obzir da te brojke se odnose na to, a naravno da tamo gdje je broj učenika zadovoljavajući, dakle može se govoriti o čistom pedagoškom i idealnom standardu. Premda uspjeh ne ovisi samo o tom broju. Ovisi o tome da li je populacija izabrana, da li je to prosječna populacija, da li je negativan izbor itd. Prema tome, smatram da je ovo potpuno krivi navod. Hvala. Imamo još Klub HSLS, HSU. Gospodin zastupnik Ivan Čehok. Izvolite.

Kao i svaki standardi i ovi standardi su zapravo propisali određena mjerila kvantificirana ili ne kvantificirana, konotativna ili denotativna s manje ili više mogućnosti da ih tumačimo, ali sasvim sigurno mi po prvi puta sustavno na jednome mjestu rekao bih konzistentno pokušavamo i nastojimo propisati određena mjerila koja se odnose na jednu stvarnost, na jedan dio društvene stvarnosti koji je inače poprilično fluidan, neuhvatljiv, koji je podložan stalnim promjenama u kojem imate fluktuacije dnevne, tjedne, godišnje, na koje utječe čitav niz čimbenika od demografskih do socioloških i političkih. Dakle pokušavamo tu prilično fluidnu stvarnost neuhvatljivu koja se čak i opire planiranju. Obrazovanje po svojoj naravi se opire planiranju. Ono je na neki način život tkivo društva, ono je ferment društva, kvasac društva koji ako ga hoćete oblikovati, ako hoćete u tu smjesu na bilo koji način izvana zahvatiti zapravo vam neprekidno izmiče kako s pogleda tako i s ruku. Međutim barem pokušavamo, dakle barem nastojimo sve ono što smo do sada činili različitim mjerilima, kriterijima, pravilnicima, propisima, odlukama, zakonskim, podzakonskim aktima pokušavamo sada uspostaviti ovdje konzistentno na neki način predložiti. Mislim da je to dobro. Iskustva europskih i svjetskih država pokazuju da postoji nekoliko temeljnih dokumenata koja određuju školstvo ili cijeli obrazovni sustav u jednoj zemlji prije svega to su nacionalni pedagoški ili obrazovni standardi. Drugo, to je nacionalni kurikulum i to su naravno određene klasifikacijski okviri koji zapravo se više odnose na one prijelaze, na ona zglobna mjesta osnovne, osnovne, srednje škole, tržišta rada ili srednje škole, visoko školstvo pa opet tržište rada. Dakle oni klasifikacijski okviri koji zapravo na neki način određuju i mobilnost i određene pojave u interakciji gospodarstva sveukupnoga društva i obrazovanja. Ja ću reći odmah da ja podupirem donošenje, mislim da je ovo hrabar korak. Malo tko bi se u ovakvim okolnostima uopće usudio izaći pred nas sa ovakvim prijedlogom. Kada kažem u ovakvim okolnostima, želim samo reći da najbogatiji hrvatski grad, Zagreb, održava nastavu u tri smjene u mnogim školama. Da u najbogatijem hrvatskom gradu kojemu nije nikakva poteškoća izdvojiti 40 ili 50 milijuna kuna za nogometni klub danas 2 tisuće djece čeka na upis u vrtić. Da u najbogatijem hrvatskom gradu u kojem naravno nije nikakva poteškoća izdvajati ogromna sredstva za možda neke svrhe u kojima ne vidimo ništa razvojnoga, čini mi se samo 60% ili nešto manje škola ima športsku dvoranu. Da u jednome također od najbogatijih hrvatskih gradova, u Puli, na žalost nam je nedavno izgorjela škola. Bila je montažna, zapalile su se instalacije kako mi je rekao evo kolega gradonačelnik. Dakle nije se to dogodilo negdje, nek' mi sada oproste moji Zagorci kolokvijalno, u Pušćoj Bistri ili negdje dakle gdje su siromašni krajevi, nego se dogodilo u Puli. Dakle dogodilo se u jednome od najbogatijih hrvatskih gradova. Mi živimo u stvarnosti gospođe i gospodo u kojoj na žalost velika većina naših gradova ne može zadovoljiti ni minimum od ovih standarda koje mi danas propisujemo. Ali mi živimo jednako tako i u društvu u kojem možemo tako reći, najžučljivija ili najžešća javna rasprava, javna debata koju smo svi zajedno vodili u 10. mjesecu, to je predizborna kampanja, to je zapravo najširi forum javnosti ili barem dijela javnosti koji progovara kroz političku raspravu, je bilo bitnije što će se reći o Pelješcu i o mostu nego što će se reći o budućnosti obrazovanja. Mi živimo u društvu u kojem obrazovanje nije temeljna vrijednost i to trebamo priznati sami sebi. I u takvim okolnostima mi ipak pokušavamo odrediti određena mjerila, propisati određena mjerila, čak i pokušati kvantificirati pa čak i do te razine da doista mjerimo protok i strujanje zraka što je sasvim sigurno prenormativno, ali ipak određena mjerila koja danas ili smo svjesni ili ćemo postati svjesni da ih je jako teško održati i provesti, ipak ta određena mjerila pokušavamo dakle staviti na papir i naravno o njima raspravljati i objaviti hrvatskoj javnosti. Ono što sasvim sigurno kad am već izrekao pohvalu, nastojanju nije dobra, jest činjenica da pedagoški standardi koji neće biti provedivi, neće biti pedagoški standardi nego obični demagoški standardi. I na nama je da učinimo ovaj dokument provedivim. Život, naročito obrazovni sustav se opire administriranju, govorio sam o tome. Ali ako nećemo moći provesti ovaj dokument onda će to biti ne pedagoški nego demagoški standardi. Ako nećemo uspjeti učiniti sve ono što je potrebno kako bismo uopće mogli krenuti s provedbom onda će sve završiti neslavno kao i državna matura. Svi smo bili svjesni da to imaju europske države u okružju, svi smo bili svjesni da to moramo provesti, donijeli smo odgovarajuće dokumente pa ipak odustali smo od državne mature. Ja se bojim ako to ne bude provedivo, da ćemo odustati i od samih standarda naročito stoga što su zapravo nama ponderi koeficijenata ili ono čime ćemo dijeliti koeficijente 2022. odnosno 2023. godina. Gospođe i gospodo obrazovni sustav je takav društveni podustav u kojem se u dvije godine tako bitno izmijeni ustrojstvo, u samo dvije godine. U samo dvije godine vam se poveća količina znanja. U samo dvije godine morate preustrojiti kurikulume, u dvije godine. Mi govorimo ovdje o gotovo 20 godina. Ja se pitam doista hoćemo li mi ostavljajući sada po strani našu financijsku moć znate i zajednica, i društvo, i država ima novaca onoliko za određene projekte koliko je vrijednost tih projekata. Ako imamo, neka mi oproste kolege za autocestu Zagreb-Sisak ili za pelješki most onda budite uvjereni moramo imati za školstvo i obrazovanje. O tome je HSLS dovoljno jasno govorio. Prema tome, pustimo našu financijsku moć i snagu. Novaca imamo za obrazovanje ako želimo imati novaca za obrazovanje, naročito stoga što nije u pitanju samo državni proračun nego su u pitanju proračuni jedinica lokalne samouprave. Prema tome, ja sada ne govorim o tome što je država sebi ili svi mi sebi postavila kao prioritet, samo govorim o tome da unatoč tom financijskom efektu mi moramo razmišljati o tome hoće li ti standardi 2020. ili 2015. godine uopće više vrijediti. Primjerice, ja sam uvjeren kako god na to gledali da će multimedijska nastava dovesti do toga da sve ovo što smo mi ovdje izračunali i što smo propisali po djetetu potreban prostor, stolice, klupe, u informatičkoj učionici, u recimo učionici za za recimo tehničku kulturu ili umjetničko izražavanje, da će 2015. biti sasvim drukčije, apsolutno. Da ste prije petnaest godina, sjetite se, propisali informatičku učionicu morali biste propisati otprilike mjesto za jedan stroj kakvi su danas bankomati. Takva su onda bila računala sa svom opremom pratećom. Danas svako dijete može raditi i mi ovdje radimo evo na prijenosnim računalima. Za petnaest godina. Već danas traje onaj projekt kupovanja računala našim osnovnoškolcima, ona mala zelena računala. Vjerojatno će svako dijete zapravo raditi samo sa jednom malom tipkovnicom i sve će biti umreženo i multimedijski. Prema tome, ako danas propisujemo nešto što ćemo tek doseći 2015. onda unaprijed zapravo radimo nešto što nikad nećemo ostvariti jer ćemo onda imati druge zahtjeve. Ja ne govorim to da me se krivo ne razumije kao kritiku nekome. Samo govorim kao podsjetnik ili upozorenje, pa i možda zahtjev na sve nas da ipak skratimo te rokove. Nema smisla da to bude 2020., tim više što nama obrazovanje mora postati temeljna društvena vrijednost i briga. Meni nitko ne može objasniti ako može jedan Varaždin koji nije najbogatiji grad u Hrvatskoj, ako može za mjesec dana sve škole prijeći u jednu smjenu, u cjelodnevni tip nastave. Usput budi rečeno, nije mi jasno što je poludnevni tip nastave. Nema poludnevnog tipa. Ako škola ima jednu smjenu onda treba biti otvorena djeci i roditeljima, učiteljima cijeli dan. Škola je žarište društva kao što kaže Emil Durken. Ona je žarišno mjesto socijalizacije. Ona mora biti otvorena, nema poludnevnog otvaranja škole. Ali ako jedan Varaždin može napraviti sedam osnovnih škola i dvorana da djeca mogu da djeca mogu imati cjelodnevni tip nastave mene nitko ne može uvjeriti da to isto ne može napraviti Zagreb, Pula, Osijek i mala mjesta do 2010. Mogu napraviti, ali onda će morati lokalne samouprave, gradovi i županije imati drukčije prioritete. Onda se neće moći davati 50 milijuna kuna za nogometne klubove koji nikad neće prezimiti u Europi nego će se morati dati za školstvo. Onda se neće moći gradska zemljišta ne znam kako davati nego će se morati davati za školstvo. I mi ćemo ovime zapravo prisiliti i lokalnu samoupravu da u sinergiji, da u nekakvom dosluhu, u raspravi, dogovoru i razgovoru s Vladom gradi školske objekte. Ne zato da bismo rekli imamo nove objekte, smisao cjelodnevne nastave nije u tome da imate objekte i učionice i da svako razredno odjeljenje ima svoju razrednu učionicu nego je smisao to da dijete može u školi učiti, u školi može objedovati, u školi se može igrati, u školi se može odmoriti, u školi može obavljati izvan nastavne aktivnosti, u školi svaki dan može imati tjelovježbu a ne samo dva puta tjedno jer je to premalo za današnje dijete. U školi može imati psihosocijalnu pomoć ako mu je potrebna. To je smisao izgradnje škola. Ne samo zato da bismo rekli povećali smo kapacitete bruto ili neto površina nego zato da bismo mogli reći kako dijete u školi uči za život "Non solens ad vitae disimus" – "Ne učimo za školu nego učimo za život!". Prema tome, ovi pedagoški standardi doista imaju smisla ali imaju samo onda ako ćemo skratiti te rokove i ako ono čime ćemo dijeliti sve koeficijente ne bude 2022. godina. Ima i drugih primjera, ja sam spomenuo Varaždin. Ima i drugih primjera gdje manje bogate sredine gledano naravno državni odnosno gradski proračun "per capita". Primjerice, Varaždinska županija koja je daleko siromašnija od grada Varaždina isto to radi. Ima drugih, čuli smo danas Istra ili Primorsko-goranska. I mislim da suradnja države i škole može upravo dovesti do toga da se pokrene novi val školo gradnje, izgradnje školskih športskih dvorana i da te rokove skratimo barem za deset godina. Mislim da bi optimalno bilo 2012. godina. Ono što također želim reći ovdje i dopuniti i amandmanom ako bude potrebno to je posebna briga i za djecu s posebnim potrebama i za darovitu djecu. Hrvatska, o tome stalno govorim, ima samo tri razvojne šanse. Prva je druga obrazovanje, druga je obrazovanje i treća je obrazovanje. I mi moramo omogućiti svim kategorijama poglavito mladih ljudi da imaju adekvatnu obrazovnu skrb. Ovdje recimo nisam primijetio da se, recimo ovdje se predviđa na sedmero, desetero djece slušnog oštećenja ili djece koja imaju motoričke smetnje jedan rehabilitator. Slovenci dopuštaju da svako takvo dijete ima pratitelja u nastavi i to država posebno podupire. I idemo mi ovdje staviti već danas mogućnost da i u naše škole uđu bilo volonteri koji će imati naravno posebnu dopusnicu, bilo osobe koje ćemo, vjerojatno će to većinom lokalne samouprave raditi, biti posebno nagrađene za to da s takvom djecom rade. Kao što s druge strane mislim da bi trebalo za darovitu djecu omogućiti nešto čega ovdje nema a to je transgeneracijsko učenje. Cjelodnevna nastava upravo to omogućuje. Ona vam omogućuje da dijete iz petog razreda može učiti sa djetetom iz šestog razreda, da jedno drugome pomažu, odnosno, ovi stariji, vjerojatno, po naravi, će pomagati mlađima. Prema tome, idemo omogućiti, ako već gradimo škole, ako već težimo tome da imamo cjelodnevni tip nastave, onda idemo omogućiti transgeneracijsko učenje, poglavito za onu djecu koja pokazuju veće sklonosti ili darovitost određenom području. U svakom slučaju mi ćemo poduprijeti donošenje pedagoških standarda, ali još jednom ponavljam, razmislimo. Ovaj put apeliram na sve, bez obzira na stranke. Razmislimo o tome da skratimo rokove, jer obrazovni sustav koji se ne projektira za potrebe stanovništva, ne može biti uspješan. Mi, gospođe i gospodo, ne planiramo za vječnost, mi planiramo za našu djecu. Hvala. Imamo dva ispravka. Prvo gospođa zastupnica Dubravka Šuica. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče. Imam jedan ispravak. Nije točno da je Pelješki most za vrijeme kampanje bio važniji od obrazovanja, nego je točno, kao što želimo ravnomjerne standarde u obrazovanju diljem cijele Hrvatske, tako želimo i ravnomjernu prometnu povezanost cijele Hrvatske. Jedno malo obrazloženje. Iz udobnosti geografskog položaja Varaždina možda je malo jednostavnije komentirati Pelješki most i odrednice naše kampanje, a usput budi rečeno, društvo znanja je bila jedna od glavnih odrednica u vrijeme naše kampanje. što ostavljam za utorak, Dubrovnik 2010. cijeli u jednoj smjeni.

Poštovani gospodine predsjedniče. Ja bih željela ispraviti netočan navod kolege. Naime, nisu djeca s posebnim potrebama, nego su djeca s teškoćama u razvoju. Molim vas lijepo, koristite službeni termin koji se koristi u Republici Hrvatskoj. Hvala. Hvala lijepa. Dame i gospodo zastupnici, s time su završili svi klubovi. Imamo 27 prijavljenih, 26 pojedinačnih, 1 klub zaključno. I budući da nismo imali pauzu, najavili smo da bi klubovi danas završili, s time da bi u utorak počeli pojedinačnu raspravu. Mi smo prošli 11 točaka dnevnog reda jučer i danas, i mislim da je se radilo punom parom. Doduše, jučer smo imali, naše su kolege bile zauzete, opravdano, pa možda smo i manje imali rasprava, a zbog toga itd., ali evo završili smo dva dana sa 11 točaka dnevnog reda i mislim da bi mogli sada završiti i u 9,30 sati se vidjet u utorak, pa ćemo se u tijeku ovog zasjedanja još, mislim, jednom ili dvaput vidjeti u utorak, i kompenzirati ovo što gubimo sa ona dva praznika, a to je sutra i 22. vam lijepa. A prvi su na redu Tatjana Šimac-Bonačić, Ivan Hanžek, pa Mario Habek, pa Davor Huška i tako redom. Evo, ugodan vikend produženi. Hvala lijepa.